Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju RH, a na temelju članka 15. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Materijali su objavljeni na službenim stranicama Hrvatskog sabora. Raspravu o izvješću su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje o ovom izvješću. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, glavni glavni državni revizor Ivan Klešić. Izvolite državni revizore. **Klešić, Ivan** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Kao što je poznato prema Zakonu o Državnom uredu za reviziju glavni državni revizor izvješćuje Hrvatski sabor jednom godišnje o radu ureda. Na početku, samo da vas podsjetim, rad ureda se planira i obavlja u opsegu koji je predviđen godišnjim programom i planom rada. Njime se utvrđuju vrste revizija, subjekti i predmeti revizija. Tako je za 2014. godinu planirano 319 revizija, od toga 245 financijskih revizija, 74 revizije učinkovitosti te uvid u financijske izvještaje za 102 parlamentarne, izvanparlamentarne političke stranke i 665 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica kojima je prestao mandat tijekom 2013. godine. Programom i planom rada za 2014. godinu obuhvaćene su sve obvezne revizije, njih 38, koje su propisane odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a odnose se na reviziju Izvještaja o izvršenju državnog proračuna te reviziju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Za odabir svih drugih revizija, njih 281, primijenjeni su kriteriji koji su propisani zakonom, a to su procjena rizika, financijska značajnost, rezultati utvrđeni utvrđeni prethodnom revizijom te prikupljene informacije o poslovanju subjekata. U ovom izvještajnom razdoblju ured je u skladu s godišnjim programom i planom rada obavio sve planirane Dakle, 245 financijskih revizija kojima su obuhvaćeni državni proračun, 18 proračunskih korisnika, ministarstava i zavoda, 111 jedinica lokalne samouprave, 68 turističkih zajednica i Institut za turizam, 29 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica te 9 drugih subjekata revizije. Osim toga obavljene su i 74 revizije učinkovitosti kojima je obuhvaćeno 690 subjekata, ministarstava, fondovi, agencije, trgovačka društva, lokalne jedinice i neprofitne organizacije. Ovim revizijama ured stvara dodatnu vrijednost na unapređenju poslovanja i povećanju učinkovitosti subjekata revizije. Obavljen je i uvid u financijske izvještaje za 102 102 izvanparlamentarne političke stranke, 665 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica kojima je prestao mandat tijekom 2013. godine, a od ukupno 245 subjekata koji su obuhvaćeni financijskom revizijom za 67 ili 27,4% izraženo je bezuvjetno mišljenje, za 174 ili 71% uvjetno, te za 4 ili 1,6% nepovoljno mišljenje. Ured je dao 1919 naloga i preporuka. Od 1381 naloga i preporuka iz prethodne revizije postupljeno je ili su u postupku izvršenja 922 ili ili 66,8% dok po 459 ili 33,2% naloga i preporuka nije postupljeno. O Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna za 2013. godinu izraženo je uvjetno mišljenje, a o financijskim izvještajima i poslovanju proračunskih korisnika izražena su 2 bezuvjetna i 16 uvjetnih mišljenja. Za revizijom utvrđene nepravilnosti dani su nalazi i preporuke koji se odnose na planiranje, računovodstveno poslovanje i financijsko izvješćivanje, prihode i potraživanja, rashode, imovinu, javnu nabavu, državna jamstva te dug državnog proračuna. Također, u ovom izvještajnom razdoblju obavljena je revizija 111 lokalnih jedinica, 16 županija, 45 gradova, 49 općina i Grad Zagreb. Izraženo je 20 bezuvjetnih mišljenja za 7 županija, 10 gradova i 3 općine te 91 uvjetno mišljenje za 9 županija, 36 gradova i 46 općina. Ukupni prihodi i primici 111 revizija obuhvaćenih lokalnih jedinica iznose 16,8 milijardi kuna, od čega prihodi i primici 20 20 lokalnih jedinica za čije financijske izvještaje i poslovanje je izraženo bezuvjetno mišljenje iznose 3,2 milijarde kuna ili 19%. A prihodi i primici 91 lokalne jedinice za čije financijske izvještaje i poslovanje je izraženo uvjetno mišljenje iznose 13,6 milijardi kuna odnosno 81%. Ukupna potraživanja revizijom obuhvaćenih lokalnih jedinica iznose 5,8 milijardi kuna, a obveze 4,8 milijarde kuna. Za revizijom utvrđene nepravilnosti lokalnim jedinicama su dani nalozi i preporuke koji se odnose na gotovo ista područja kao i kod korisnika državnog proračuna, dakle na planiranje, računovodstveno poslovanje, prihode, rashode i obveze, upravljanje imovinom i postupke javne nabave. Nadalje, revizijom je tijekom protekle godine obuhvaćeno i 9 drugih subjekata i to 2 specijalizirane financijske institucije, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Zatim 3 korisnika državnog proračuna, 2 korisnika proračuna lokalnih jedinica, Hrvatska gospodarska komora i 1 neprofitna organizacija. O njihovim financijskim izvještajima i poslovanju izražena su 4 bezuvjetna, 4 uvjetna, jedno nepovoljno mišljenje za Hrvatsku gospodarsku komoru. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici kao i ranijih godina i tijekom 2014. godine ured je surađivao prije, u tijeku i nakon obavljane revizije sa pravosudnim i drugim državnim tijelima. Razmijenjeni su dokumenti i izvješća za 56 predmeta sa državnim odvjetništvo, 32 predmeta s Ministarstvom unutarnjih poslova te 16 predmeta sa sudovima. Za potrebe obavljanja revizije ured je surađivao i sa Državnim izbornim povjerenstvom vezano uz provedbu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Na kraju želim naglasiti i našu našu međunarodnu i značaj međunarodne suradnje koji ured provodi kroz razmjenu stavova, iskustava i stručne literature te izobrazbu zaposlenika. Na taj način znatno je povećan i značajno je povećan ugled ureda u posljednjih nekoliko godina. Posebno bih istaknuo našu suradnju, suradnju Državnog ureda za reviziju sa Europskim revizorskim sudom. Suradnja se odvija u okviru revizija koje Europski revizorski sud obavlja na području RH. Također naš revizor upućen je u Europski revizorski sud u Luxembourg na osmomjesečni rad u svojstvu nacionalnog stručnjaka. Dalje moram naglasiti neke suradnje koje smo uspjeli realizirati u posljednjih godinu dana, a to je da smo sa Državnim uredom za reviziju Poljske izabrani za provedbu twinning projekta u Republici Albaniji čija je vrijednost 2 milijuna eura, a predviđeno trajanje tog twinning projekta je 2 godine. Isto tako prošle godine u lipnju na sjednici Kontaktnog odbora u Haagu zajedno sa Državnom revizijom Izraela, Državna revizija RH imenovana je internim revizorom EUROSAI-a za razdoblje od slijedeće 3 godine što mislim da ne moram naglašavati koliko je to veliko priznanje za Državnu reviziju Hrvatske i za RH. Osim toga Osim toga moram naglasiti da su dvije pomoćnice glavnog državnog revizora Hrvatske imenovane u Revizijski odbor Eurocontrola a od te dvije pomoćnice jedna je imenovana i predsjedateljem Revizijskog odbora Eurocontrola što je također veliko priznanje jer Eurocontrol, vjerojatno znate je Agencija za zaštitu zračnog prometa u u Europi. Nadalje, dvije moje pomoćnice su postale članovi za nadzor rada Revizijskog odbora NATO-a. Osim toga ured redovito sudjeluje u radu EUROSAI radne skupine za reviziju i etiku čiji je jedan od voditelja, čiji smo i jedan od voditelja zajedno sa Računskim sudovima Nizozemske i Portugala. Na kraju želim naglasiti da poduzimamo sve aktivnosti na povećanju kvalitete svoga rada s ciljem povećanja učinkovitosti i djelotvornost te odgovornosti javne uprave a sve to u skladu sa Rezolucijom UN-a 69/228 iz 2014. godine kojim se sve zemlje članice potiče na jačanje kapaciteta institucija Državne revizije s naglaskom da one mogu obavljati svoju funkciju objektivno i učinkovito samo ako su neovisne u odnosu na subjekte revizije i ako su zaštićene od svih vanjskih utjecaja. Za obavljanje svih poslova ureda kojeg čini središnji ured i 20 područnih ureda, dakle po svim županijskim centrima, sistematizirana su 343 radna mjesta, a na koncu ovog izvještajnog razdoblja ured ima 281 djelatnika. Poslove revizije obavlja 233 djelatnika, revizora, a 46 djelatnika obavlja druge stručne, opće i pomoćne poslove. Zajedno sa svojim suradnicima dat ću eventualno sve odgovore na vaša pitanja koja će biti postavljena tijekom ove rasprave. Hvala vam na pozornosti. Hvala i vama poštovani glavni državni revizore. Na vaše izlaganje prijavljeno je nekoliko replika. Pa ćemo po redu. Poštovan zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani glavni državni revizore detaljno ste upoznali nas sa vašim radom, nešto sam primijetio čitajući izvješće da nedostaje pa me interesira a to izaziva najveći prijepor u javnosti, pa čak i na političkoj sceni, a o tomu javnost najmanje zna, o korištenju sredstava fondova EU. Kakvo je stvarno stanje tamo, odnosno interesira me što je s revizijom korištenja sredstava EU fondova i po kojim kriterijima se biraju i teme i subjekti revizije? Jer o tomu nema ni riječi. Istodobno kako komentirate jednu pojavu koja je uočena, a vrlo je alarmantna, naime u javnosti se u zadnje vrijeme govorilo o lokalnim šerifima, kao pojavi jednoj neugodnoj koja se događa u neučinkovitom upravljanju jedinicama lokalne samouprave. Međutim, iz ovog izvješća je razvidno da su lokalne jedinice bezuvjetnih mišljenja u 2010. imali 11 a u 2014. čak 20, udvostručio se broj bezuvjetnih mišljenja, a za državni proračun i proračunske korisnike bilo je bezuvjetnih 2012. 12, a sad 2014. samo 2. 6 puta se umanjio broj bezuvjetnih mišljenja za državni proračun i proračunske korisnike. Ako nazivamo ove šerifima kako onda tek trebamo nazvati državni proračun i proračunske korisnike u 2014. godini jer je prije toga u 2011. i 2010. imalo čak 13 i 14 bezuvjetnih mišljenja i naglo pada na samo 2 bezuvjetna mišljenja. Očito se nešto tamo događa, samo evo nedostaje javnosti i prani naziv za takve pojave. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani glavni državni revizor Ivan Klešić. Uvaženom zastupniku Mariću evo pokušat ću odgovoriti kratko. Što se tiče dakle učinkovitosti upravljanja sredstvima iz EU fondova to je revizija koja je u tijeku. Znači mi ćemo negdje do, ja mislim da do početka svibnja završiti sa tom revizijom, znači što se tiče učinkovitosti upravljanja tim sredstvima i sredstvima koja smo povukli iz EU fondova, to će biti sve obuhvaćeno tom revizijom. Ta revizija je dakle u tijeku i mislim da će ona sigurno biti na ovim klupama zajedno sa Izvješćem o izvršenju državnog proračuna koje bi trebalo biti dakle nakon 1. lipnja. Hvala lijepa.

poštovana gospodo i gospodo iz državne revizije, čelniče državne revizije. Zapravo moje pitanje odnosno moja replika je na tragu evo malo prijašnje replike gospodina Marića vezano za bezuvjetna, odnosno uvjetna Ja sam također htjela zamoliti za jednu komparaciju kroz godine vezano za bezuvjetna, odnosno uvjetna mišljenja prije svega kada govorimo o ministarstvima jer ste u nalazu revizije konstatirali nešto na što smo upozoravali također prilikom donošenja proračuna svih ovih godina a to je nerealno planiranje, na to upozorava i državna revizija, nerealno planiranje. Ali i nešto što vi također navodite u svome izvješću to je, na što ste upozorili, pa me zanima na koji način ste upozorili i kakav ste odgovor dobili od Vlade vezano za Stragegiju upravljanja javnim dugom. Dakle početkom 2011. donijeli smo Strategiju upravljanja javnim dugom za 2 godine. Nakon toga kao što državna revizija i upozorava takve strategije nema. A vaši navodi vezani za rast javnoga duga također su Dakle mene uz sve ostalo zanima i kako je došlo do ovog pada korisnika državnog proračuna odnosno prije svega ministarstava u broju uvjetnih, odnosno bezuvjetnih mišljenja, dakle uvjetna, bezuvjetna samo 2. I s druge strane kako je i na koji način odgovoreno na nalaz revizije o tome da jedan od važnijih dokumenata kao što je strategija nije donesena. Jer vi upozoravate i na neke druge dokumente koje je Vlada, odnosno koje je Hrvatski sabor trebao donijeti osobito na neke podzakonske akte, na uredbe koji su trebali biti doneseni a nisu doneseni. Hvala. Hvala i vama. Glavni državni revizor se odlučio sudjelovati u raspravi kao predlagatelj pa neće odgovarati na svaku repliku. O.K, hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi državni revizore. Sa ovog mjesta, barem sa ovog mikrofona se uvijek čuju kritike, ovaj puta pohvala, naročito ovom izvješću o kojem ste rekli o međunarodnim uspjesima državne revizije Republike Hrvatske i to sasvim sigurno ne treba zanemariti jer vjerujem da to nije slučaj ono svaka država dođe na red pa tako dođe i naša država na red. I u svakom slučaju čestite vama i vašim suradnicima na tome. Još od vremena kada sam kao novinar pratio zbivanja u Hrvatskom saboru sa zanimanjem su se pratila izvješća gospođe Sime Krasić i uvijek se aplaudiralo tim izvješćima i rekli su evo sada, sada će i poslije toga, sjetite se koliko je samo gospođa Šima Krašić našla kakva je hrvatska pretvorba, što se sve događalo u hrvatskoj pretvorbi. Nemamo do sada niti jedno sudsko rješenje osim presude gospodinu Sanaderu. Niti jedno sudsko rješenje. Vi sada govorite o tome o bezuvjetnim mišljenjima koje su u državnim institucijama u padu. Što sada nakon toga? Psi laju, karavane prolaze. Nećemo prvi puta konstatirati ovdje u Hrvatskom saboru da Hrvatski sabor benevolentno promatra gaženje zakona i da Hrvatski sabor ne reagira na pojave pa sada i na ovu pojavu, mi bi ovdje trebali ispustiti krik i reći ne možete tako raditi. Jer imamo dokumente koje je podastrla državna revizija. Ako nećemo vjerovati ni sudovima, ni državnim revizijama, nikome, onda država nema smisla. Hvala lijepa. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Ne. Otvaram raspravu o izvješću. U raspravu idemo po Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Nezavisnih ljevičara. Poštovani zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, državni revizore, glavni državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Mi kao saborski zastupnici moramo reći da smo zadovoljni sa radom državne revizije. I zato ću ja dvije riječi reći najprije o radu same državne revizije jer smo mi ti koji trebamo ocijeniti njihov rad. Smatram da je samo izvješće i sveobuhvatno i kvalitetno izrađeno i usporedivo čak čak i sa međunarodnim standardima i međunarodnim revizijama. Ono što također moramo istaknuti to je da 281 djelatnik ako promatramo 2014. godinu obavio je ogroman broj revizija, dao ogroman broj uputa, naloga i jednostavno obuhvatio od financijskih revizija, do revizija rada zastupnika, klubova, stranaka a isto tako i političara u jedinicama lokalne samouprave. Dapače kada promatramo odnos stručnih ljudi i administracije vidimo da je 233 revizora, znači direktno zaposlenih, odgovornih a da je negdje 16% samo onih koji su službenici koji pomažu u funkcioniranju revizije. Prema tome i ogromna efikasnost ako promatramo i te podatke. A s druge strane kad promatramo bilancu troškova možemo također napomenuti da su bili racionalni i da su bili itekako odgovorni u trošenju sredstava. Prema tome, o radu Državne revizije mislim da možemo dati samo pozitivne ocjene. Ostaje sada na nama da probamo ocijeniti da li smo zadovoljni sa subjektima subjektima nad kojima je obavljena revizija. Naravno, tu nam najviše govori tablica na strani 6 koji od 2010. do 2014. upućuju na po kojima možemo donijeti određene ocjene. A onda ako promatramo samo financijske revizije možemo reći da od 2010. se značajno smanjio broj uvjetnih rješenja, negdje 370, pa '11. 440, u 2013. u 2013. 193, prošlu godinu 174. Znači možemo reći da smo postigli određenu kvalitetu i rada kod subjekata jer su uvjetna rješenja daleko, daleko manja. Ovdje kad govorimo i uspoređujemo sa bezuvjetnima, da li ćemo biti zadovoljni ili ne, vidimo da je u 2014. kod državnih bilo nešto manje revizija pa je to možda razlog zašto je sa 13 palo na 2 kad govorimo o bezuvjetnima odnosno sa 14 na 2. Ali prateći ono što nas mora uvijek potaknut na razmišljanje, a to su uvjetna opet ocjenjujemo da je postignut određeni rezultat. Ali postoji nešto drugo, kad promatramo zadnje dvije godine tada vidimo da nemamo napretka i to je nešto što nas mora zabrinut, znači taj dio uvjetnih mišljenja ostaje na istoj razini, neovisno da l' se radi o državi i da li se radi o jedinicama lokalne samouprave, dapače kod njih je nešto i porastao. tome, tu je evidentno da sada kod složenijih primjedbi koje daje revizija nema napretka. Imamo određeni zastoj i to upućuje da u biti najveći naš problem je da nema kvalitetnih rješenja kod nosioca vlasti kod ovih financijskih revizija. Prema tome, kad govorimo o ministarstvima naš problem je Vlada Republike Hrvatske. Ona nije poduzela potrebne mjere po ovim rješenjima jer je očito kad promatramo što nam je revizija ukazala, problem je planiranje, problem su rashodi, problem su prihodi, naplata prihoda, problem je imovina, problem su jamstva i državni dug. To su kategorije na koje ipak treba djelovati Vlada, kao što i kod jedinica lokalne samouprave na te brojke, na te nepravilnosti trebaju djelovati gradonačelnici ili njegovi suradnici. Znači nama je to problem. Pa onda nas ni ne mora čuditi kad vidite mišljenje Vlade Republike Hrvatske koje smo dobili. Mišljenje je napisano sa par rečenica u kojima stoji samo da nam predlažu kao Saboru da prihvatimo izvješće. Ali ono što nas kao Hrvatski sabor i zastupnike zanima, koje su to mjere Vlade Republike Hrvatske na bazi izvješća revizije koje treba pokrenuti, koje treba poduzeti da bismo na neki način popravili stanje. Jer evidentno je ako promatramo zadnje dvije godine da nema napretka. Nema napretka. I onda je to pitanje, pogotovo kad vidimo koje su to opaske, da kad govorimo o planiranju, nerealno planiramo. Nerealni rast investicija, nerealno jednostavno planiramo prihode. prihode. Kad promatrate što je problem u prihodima, ne naplaćuju se prihodi. Evidencije o prihodima nisu kvalitetne. Nesuglasje između Ministarstva financija i nosioca pojedinih prihoda koji se trebaju pobrinut za naplatu. Čak ni te evidencije ne štimaju. To je razlog da međuresorno dosta toga ne štima i da u tom dijelu Vlada treba poduzimati određene mjere, donositi određene zaključke, naloge, da bi se to stanje popravilo. Isto tako rak-rana, danas smo 26. godinu neovisna Hrvatska, mi još uvijek nismo riješili pitanje imovine, imali smo jedan ured, drugi ured, ovakav ured, onakav ured i još uvijek nemamo podataka o svojoj imovini pa je to razlog da vidite u samom izvješću praznih stanova, nenaplaćenih stanova, zapuštenih stanova, osiromašene imovine. I to je razlog da Hrvatska, država koja je bogata po imovini, nije imovinu stavila u funkciju, nije stavila u funkciju ostvarenja prihoda, a i ono gdje je ne vodi brigu da li ju kvalitetno naplaćuje. Isto tako evidentno je da će samo Vlada donijeti rješenje jer pokazati da imamo 44 milijarde ukupno nenaplaćenih poreznih prihoda to nema dvojbe da više nije realna naplata, da nešto sa time trebamo donijeti rješenje, zastara, vjerojatno subjekti ni ne postoje. tome, vladinim mjerama tu jednu ružnu brojku jer to je ružna brojka 44 milijarde, nešto se mora učiniti i jednostavno mora se otpisati. Prema tome, naš najveći problem je da nosioci koordinacije između tijela državne uprave, između ministarstva, jedinica lokalne samouprave bi trebalo ozbiljnije razmotriti sam nalaz Državne revizije i po tom nalazu pokušati donijeti mjere kojima će popraviti stanje i umanjiti broj uvjetnih rješenja ili postotak uvjetnih rješenja koja se za prošlu godinu kreće oko 71%. Tako da klub će i pokušati predložiti zaključak u kojemu tražimo od Vlade RH mjere kojima bi se umanjio broj uvjetnih rješenja, mjere kojima bi se riješili prigovori koji se odnose na ministarstva, a to su prigovori u onom dijelu da ne vodimo brigu o naplati, da nismo računovodstveno uskladili evidencije koje govore o prihodnoj strani, koji govore i o imovini i registraciji imovine. i zaposlenih, stručnih ljudi. Jer teško je da možemo razumjeti da nam revizija pokazuje da u rashodima imamo planirane vrlo velike stavke koje se do kraja godine ne ostvare ni sa 1%, a s druge strane da imate nove stavke, nove izdatke koji nisu niti proračunom predvidjeli. Da li je moguće da u jednoj godini imate tolike, tolike promjene da nadležna ministarstva jednostavno napuste pojedini projekt, ne utroše niti jednu kunu, a prebacuju se na druge projekte. Evidentno ako govorimo o poplavama, elementarnim nepogodama da je to opravdano i da to revizija uvažava. Ali teško da možemo u ovakvim slučajevima koje nam revizija navodi imati razumijevanja i da jednostavno takvo ponašanje stručnih ljudi ipak ostaje za nas je li to problem stručnih ljudi ili utjecaja politike koji se mijenjaju ovisno o političkoj situaciji, a ne o struci. Tako da mislim da nama u Saboru mora biti zadatak da svojim zaključkom obvežemo Vladu da poduzme mjere kako bi broj bezuvjetnih u 2015. godini značajno smanjen. Kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave vidimo određeni rast uvjetnih na 91 i to naročito kod općina. Vidimo da županije imaju dosta kvalitetno organiziran rad i imamo daleko manje u postotku uvjetnih uvjetnih rješenja negoli bezuvjetnih. Ali kao što vidimo osnovni problem ili ono što možemo reći primjedbe su kao i kod državnih ministarstava i institucija. Jednostavno počevši od planiranja, problema prihoda, pogrešno planiranih rashoda imovine, javne nabave. Zadovoljstvo je da je javna nabava daleko, daleko manja ali to polazi ne zato što su se popravila ponašanja, nego su sve manja i manja sredstva za ulaganje ulaganje i investicije pa su i broj nabava daleko manji. Ali u ovom dijelu znači jednostavno isti problemi, problemi u kojima nismo riješili niti način proračuna, donošenja proračuna, ozbiljnost pripreme proračuna, jednostavno odgovornost korisnika da budu racionalniji pa je onda to razlog i ovolikih primjedbi. Možda samo jednu riječ oko duga. Najveći problem kad govorimo o javnom dugu i deficitu proračuna što je to problem uvijek samo ljudi koji se bave financijama. Ni jedno ministarstvo, ni jedan korisnik u jedinicama lokalne samouprave ne vodi brigu što je to javni dug, što je to deficit. Oni zastupaju svoje korisnike i njima je osnov da ostvaruju svoje pozicije na način da zadovolje većinu potreba, a ne razmišljajući o tome da prihodi nisu dovoljni i da su to onda opasni deficiti koji su neodrživi jer je to potrošnja tuđe akumulacije koja prije ili poslije sa kamatom dolazi na naplatu. Prema tome, kad govorimo o kolektivnim tijelima bojim se da odgovornosti u tom dijelu nema i zato sve jača uloga pozicija, Vlade i gradonačelnika mora biti prisutna da bi se popravilo ovo stanje. Izvješće ćemo podržati, a predložit ćemo zaključak. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani Slavko Linić. Imamo na vaše izlaganje 8 replika prijavljenih, pa ćemo po redu. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolega Liniću. Od ovog zadnjeg bih počela. Slažem se s vama kad govorim o dugu, o javnome dugu svi se brinu i o svojoj poziciji, ali isto tako i o korisnicima, odnosno svatko kad govorimo o ministarstvima želi biti najbolji ministar što je logično, Ministarstvo financija ali i premijer koji god to bio uvijek su zapravo jedini na čistini koji moraju brinuti o javnome dugu i to je činjenica. Međutim, činjenica je dugo smo u politici, nastoji se naravno udovoljiti i biračima, a osobito u izbornim godinama. I evo i tu leže neki od uzroka rasta duga. bezuvjetnih odnosno uvjetnih mišljenja moramo konstatirati da u ovom izvješću jasno se vidi da je i Ministarstvo financija imalo tada, dakle u 2013., uvjetno mišljenje. Ja ću vama postaviti isto pitanje, odnosno razmijeniti mišljenje s vama a ne postavljati pitanje jer to i ne mogu, vezano za strategiju, budući da sam to pitala glavnog državnog revizora pa nisam dobila odgovor, dakle strategija je trebala biti napravljena krajem 2013., Strategija za upravljanje javnim dugom za najmanje 2 godine, znači od 2014. do 2016., može se odrediti i neki drugi rok. Zašto to pitam i zašto na tome inzistiram? Jer u samom izvješću jasno stoji da je javni dug značajno porastao 2012. i 2013. Znamo neke od razloga, brodogradilišta i neki drugi zajmovi odnosno neki drugi krediti koji su dospjeli u to vrijeme. Naravno, teret brodogradilišta o čemu smo govorili i u prethodnoj Vladi, međutim upravo zbog toga bi bilo iznimno važno da je ta strategija donesena. U to vrijeme ste bili i ministar pa me evo zanima zašto nije i kakav je odgovor na kraju Vlada dala reviziji. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Pa nema opravdanja zašto strategija nije donesena, onako analitični pa ćemo vidjeti da unutar Ministarstva financija smo pokušali sa stranim konzultantima bez financiranja jer smo imali određenu potporu veleposlanstva SAD-a zaista definirati Strategiju javnog duga. U isto vrijeme smo ulazili u Europsku zajednicu gdje je po EUROSTAT-ima javni dug malo drukčiji nego što je bila Nacionalna strategija, a to znači dugovi Hrvatskih željeznica, Hrvatskih autocesta sve se to trebalo uključiti. To su bili razlozi da se jednostavno pripremalo kompletno pregled visina javnog duga po metodologiji EUROSTAT-a. A s druge strane strategija da pokušamo vidjeti da li i kako vraćati dugove, da li prodajom imovine, da li prodajom dugova i da ne nabrajam sve ostalo. To je sve rađeno, nisu jednostavno Saboru upućeni prijedlozi vezano za javni Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Goran Marić, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani kolega Linić kazali ste da ste zadovoljni sa radom Državne revizije. Mislim da bismo svi mi trebali biti zadovoljni sa radom Državne revizije, a s obzirom na napredak koji pokazuju posljednjih godina ja mislim da je to jedna institucija zbog koje možemo osjećati ponos. Ali istodobno i sramotu zbog onoga što oni u nalazima utvrde. Ogromna je razlika između rada Državne revizije i nalaza Državne revizije. Nalazi Državne revizije su sramota hrvatske politike! Svake godine ponavljaju jedno te isto, preporuke se ignoriraju, ne slušaju se nalozi, ne izvršavaju se i uporno jedni te isti. Kako možemo prijeći preko činjenice da je sa 14 bezuvjetnih mišljenja ministarstava u godini dana došli smo na 2? Ako takva pojava može proći bez analize, bez posljedica a vidimo da Vlada u mišljenju to ignorira kao da se to nije ni dogodilo onda mi ne možemo kao što ste vi rekli, ne napredujemo, ovo je zastoj. Mislim da nije ni zastoj, ovo je napredak u neodgovornosti. Zamislite, kaže proračunski korisnici ne poduzimaju mjere naplate. Pa to je kao da netko ne dolazi na posao jer mu je u opisu posla naplata potraživanja. A čak kaže u poslovnim knjigama ne evidentiraju potraživanja. Pa to je opet da ne dolazi na posao. Pa što je posljedica takvih pojava? Da smo ne u zapadnoj Europi nego da smo samo u susjednoj Sloveniji najmanje 4 ministra bi podnijela ostavku, morala podnijeti ostavku zbog ovakvih nalaza. A kazne i penali, u godinu dana udvostručili smo, za naknadu štete. Znači, netko proizvodi štetu. Sa 60 milijuna planiranih izdavanja za naknadu štete mi smo izdvojili 116 milijuna kuna, skoro dvostruko. I to prolazi kao da se ništa nije dogodilo. revizije državne moramo imati dva zaključka. Jedan zaključak je zaista dobro obavljen, profesionalno obavljen posao koji zaista daje mogućnost uvida kako korisnici troše javni novac kad su financijske revizije u pitanju. Ono što ne možemo biti zadovoljni kako tu reviziju čitaju nosioci vlasti, jednostavno time ne možemo biti zadovoljni. Zašto? Jer nema napretka. Kad promatrate od 2010. do 2014. možemo biti zadovoljni značajno je pao broj uvjetnih mišljenja. Ali zadnje dvije godine pokazuju da nema napretka, nema jednostavno kvalitete u radu korisnika. I to je nešto što nosioci vlasti moraju donijeti mjere, obvezati ministarstva ili korisnike u jedinicama lokalnih samouprava. To nam nedostaje. Daleko ozbiljniji rad i odlučivanje po nalazima Državne revizije od strane Vlade i gradonačelnika. Kada to dobijemo dignut ćemo efikasnost i ozbiljnost rada kod korisnika korisnika i vjerujem da će tada uslijediti i napredak. Neovisno što ocjenjujem da jesu trajni problemi nenaplaćena potraživanja iz ranijih perioda, kako ih naplatiti, koliko teški su sudski procesi, koje smo sve mjere pokrenuli kad gledamo i predstečajne nagodbe i oprost dugova i prolongaciju dugova a isto tako kad vidimo naš trajni problem od 26 godina je imovina koju nismo u stanju niti registrirati niti procijeniti niti unijeti u poslovne knjige. I to je nešto što se mora određenim mjerama, određenim sustavima koji su kratkoročni riješiti da bi mogli jednu

Vlada je u svojem mišljenju napisala da ne misli ništa. Tko se revizije boji još. U 2013. državni proračun i korisnici državnog proračuna 18 revizija, 2 bezuvjetna mišljenja to je 11%, 16 uvjetnih odnosno 89%. I Vlada nema što Saboru reći u vezi tog nalaza. Ali s vašom tvrdnjom da je broj uvjetnih mišljenja u padu ne bi se složio jer sam napravio analizu 2011., 2012. i 2013. U 2013. prema ovom izvješću broj uvjetnih mišljenja bio je 71,7%, u 2012. 71,7%, u 2011. 77,2%. Dakle, broj uvjetnih mišljenja, a naročito kod korisnika državnog proračuna nije u značajnom padu i to je žalosna činjenica da nakon svih rasprava i ukazivanja na značaj Državne revizije, na njihove nalaze, mišljenje i preporuku Sabor reagira kao mrtvo puhalo, prihvaća izvještaj i nakon toga se ništa ne događa. Kada pogledate strukturu negativnih, nepovoljnih mišljenja od ova četiri imam osjećaj s obzirom na to kod koga je to ustanovljeno da je u Hrvatskoj zavladao strah baviti se istragama i kod političkih stranaka i političara jer po nalazu i ovom mišljenju Državne revizije ono sve što se tiče politike je političko hapšenje. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. Ne želim opće reći da je bolje stanje u ministarstvima, ali 2013. je bilo 30 revizija, 2014. 19. Pretpostavljam da je revizija ocijenila da u neka ministarstva koja godinama imaju bezuvjetno ne treba ići pa se išlo neke druge subjekte kontrolirati, zato budimo iskreni toliko se osvrtati na bezuvjetna jer je to jednim rezultatom što se nije bilo u istom broju subjekata. Ali kad promatrate uvjetna, ja prihvaćam vašu analizu da nije pad kod ministarstva, ali kad govorimo o ukupnom financijskom, jer sam ja rekao o financijskim analizama, sa 370, sa 440 imate pad na 170. Znači popravlja se stanje jer nama su bitne i revizije drugih drugih subjekata financijskih i jedinica lokalne samouprave. Prema tome, eto najveći problem što kad gledamo uvjetna mišljenja kod ministarstva nema napretka. Imamo određenu stagnaciju, jedan gore, jedan dolje a to je razlog što treba zaista Vlada donijeti određenu odluku. Isto tako budimo ono iskreni tih 3 negativna mišljenja kod političkih stranaka kad znamo koga su sve revidirali, čak čini mi se i ne parlamentarne stranke onda opet ne bi mogli biti baš tako nezadovoljni jer jednostavno ogroman je broj ljudi koji ako su neparlamentarni sigurno nemaju ni profesionalnog knjigovođu ni ne znam stručnjake pa ta mišljenja svega tri negativna i ne treba biti tako zabrinjavajuće jer je to početak. Mi smo počeli pred dvije godine sa nadzorom i političkih stranaka i ostaloga, tako da ja vjerujem da ćemo tu i imati koji napredak. bitan skok možemo učiniti samo sa nosiocima vlasti. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Linić, nerealno planiranje to je ono što uvijek bod u oči pogotovo u lokalnoj samoupravi. U krajnjem slučaju konstatacija koja je već rečena puno puta i ja ću je ponoviti dakle djelovanje i rad Državne revizije sigurno je u ovim svim godinama iza nas u veliko poboljšalo rad posebno lokalne samouprave jer se ukazuje na nepravilnosti i greške koje se događaju, na neke se čak često puta i ne može utjecati jer dolaze možda iz ove sabornice pa onda nastaju problemi u provođenju. Ali u svakom slučaju ukazuje se na greške i one se iz godine u godinu ispravljaju i popravljaju. Ali ja u stvari vama kao dugogodišnjem čovjeku u politici i ministru financija želim postaviti jedno pitanje, i možda imat odgovor na to kako prevenirati, evo recimo konkretno nerealno planiranje? Jer Ministarstvo financija ima uvid u svaki proračun lokalne samouprave. Iz aviona se vidi da neke lokalne samouprave nerealno planiraju. Ja ću navesti jedan konkretan primjer moj rodni kraj općina Kalnik, pored Križevaca, načelnik dvije godine za redom na očigled nerealno planira, lani je imamo proračun 9 milijuna, planirano ostvarenje 3 milijuna, 30%, nije mu bilo dosta to, ukazivano mu je na probleme od strane vijeća, nakon toga za ovu godinu planira proračun 35 milijuna kuna. Zar ne bi mogli možda u Ministarstvu financija reagirati na takvu stvar preventivno da ne dođe do problema, da se kasnije revizijom ne ustanovi da je bilo greška jer se vidi da će grešaka biti unaprijed. Dakle, da li imate možda kakve spoznaje o tome i kakav komentar na to? Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Pa nema komentara na to, morate shvatiti da je i moja rasprava išla u tome da ako hoćemo imati što manje primjedbi nosioci vlasti moraju imati mjere i biti razumni i realni. Prema tome, ako je usvojen proračun općine koji je 10 puta veći nego stvarni ili pet puta veći onda je to problem ne samo načelnika općine koji je predlagao nego i vijeća koje sam sebe, ja bih rekao vara sa nerealnim nerealnim brojkama i prihodima. Iako je uvijek pitanje kod jedinica lokalne samouprave vam je jedan od realnih prihoda koji može biti uvijek prodaja nekog zemljišta, prodaja nekog, to je jedino nešto što može izvanredno donijeti u jednoj godini, drugo ništa. Tako da Ministarstvo financija u tom dijelu ne može ništa. Ono što je problem za državnu razinu onda je to uvijek procjena rasta bruto društvenog proizvoda na bazi investicije. zadnjih 3, 4 godine u Vladi smo uvijek na bazi investicija planirali a nerealizacija investicija nije loše planiranje nego neostvarenje programa koji su zacrtani. Jer ti programi nisu samo u brojkama oni su i jasno napisani što će se to učiniti, gdje će se ulagati u kojem sektoru. A kada se to ne ostvari onda je to zaista ogroman problem.

neuvjetno mišljenje svakako da je lijepo kada se dobije bezuvjetno mišljenje. A ja osobno smatram uz dobar rad revizije da je svako uvjetno mišljenje dobar put da se te greške otklone i ne treba ih se bojati. Međutim, uvjetna mišljenja su nekad detektirane time da će generirati kroz čitav niz godina da uvijek to bude uvjetno mišljenje. Jedno smo otklonili sa onim dijelom gdje smo naveli da sredstva komunalnih prihoda mogu se trošiti u onom dijelu i za neke druge namjene. Uvijek su jedinice lokalne samouprave koje su bile prisiljene na to imale takvo mišljenje. Međutim, ovdje sam se javio iz razloga jer ste spomenuli odgovornost Vlade. Dakle mi prilikom donošenja zakona ovdje u Saboru, mogu spomenuti jer se u nalazu državne revizije tu vidi ulaganje u opremanje i razvoj industrijskih odnosno poslovnih zona. Nisu se slušali argumenti ljudi s terena, nisu se prihvaćali amandmani koji su ukazivali na problem već se tvrdoglavo držalo onog svojeg mišljenja. A upravo revizija je ta koja u svojem naputku i u svojim preporukama govori o tome što bi trebalo napraviti na taj način na koji su ljudi ovdje u Saboru govorili i čije se mišljenje tada nije prihvaćalo.

što će se pojavljivati kao uvjetno mišljenje to su neriješeni imovinsko pravni odnosi, nesređen katastar i gruntovnica. I u ovom trenutku problem o kojem treba reći a najnoviji pokazatelji od ovih dana pokazuju da su jedinice lokalne samouprave od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom stoje gore 2699 zahtjeva za državnu imovinu koju treba staviti u funkciju na terenu za gospodarski razvoj, za razvoj poduzetništva i svega ostalog. Evo, hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. da li ministarstvu, da li kod načelnika, gradonačelnika kada se daje uvjetno mišljenje, ukazuje gdje su problemi. I isto tako svatko od korisnika tih javnih sredstava daje obrazloženje zašto nije uspio. Prema tome, uvjetno mišljenje je nešto da se vidi gdje su problemi i kako ih riješiti. Tu moram reći da je način postupanja revizora izvanredan jer se u biti pokušavaju naći razumna rješenja, sugestije i zato dobar dio kada vi promatrate od maloga uputa itd., se i prihvaća od strane korisnika jer je to način rješavanja problema. Ostaje trajni problem kod nas imovina i odgovornost ljudi koji imaju tu imovinu. I zaista kada to promatramo, koliko god smo mi donosili i strateške investicije i ovo i ono, mi nismo riješili jedan zahtjev prema državnom tijelu, nikad se ne rješava i vi ne dobivate nekretnine da biste mogli zaokružiti neki projekt, zaokružiti parcelu, da biste mogli krenuti u investicije. Koji puta su problem imovinsko-pravni odnosi pa nikako ne idete naprijed. Sve to je nešto što su razlozi i uvijek ostaje pitanje na nosiocu vlasti hoće li odustati od projekta ili će ga uporno planirati. Jer ako ga ne može planirati nema ni potrošnje. A tog trenutka nikad ne možete dinamiku ocijeniti koja je pravilna. uvjetna mišljenja i preporuke koje dobivamo su velika pomoć korisnicima da ih usmjerava u nešto. A mi moramo samo biti realni što znači uvjetno. Uvaženi kolega Linić govorili ste i o nerealnom planiranju, znamo dobro da je proračun zapravo najznačajniji politički dokument. On govori o vjerodostojnosti Vlade, o njezinu znanju i o njezinu htjenju da provede ono što je obećala građanima. I obećanja se uglavnom gaze i građani su razočarani ali su građani uporni i uvijek kao što znamo biraju iste. Drugi segment koji je vrlo važan o kojem ste govorili, to je o imovini koja nije stavljena u funkciju. Hrvatska je sami ste rekli bogata imovinom, međutim, tu imovinu nismo stavili u funkciju i nije pogreška samo ove Vlade nego svih prethodnih Vlada. I sami znate dobro da prosjačimo po raznim europskim i svjetskim centrima za što niže kredite ili pokušavamo prodati vrijednosnice sa što nižim kamatama a istovremeno spavamo na novcu. Ali kako ne bi se to događalo kada tijelo koje je zaduženu za tu imovinu sa to je DUDI samo unajmljuje prostor od privatnika a imovine imamo prekobrojnu imovinu sa obrazloženjem da je to jeftinije. Nama je sve jeftinije osim raditi, osim stavljati u funkciju ono što je nešto potrebno za rad. Isto tako i Ministarstvo zaštite i okoliša je unajmilo za bezobrazno visoku cijenu svoj prostor, a imamo toliko neiskorištene imovine. To je zapravo ne postoji vjerojatno niti jedna zemlja u Europskoj uniji, postoje zemlje koje su izašle iz komunizma, bivše zemlje Sovjetskoga saveza gdje ima više neiskorištene imovine, ali u Europskoj uniji sasvim sigurno da smo prvaci po tome, a istovremeno tražimo novac i posuđujemo ga …. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. Kad je država u pitanju onda je dobar dio planiranja vezan za investicije i gospodarski rast. Koliko god mi znali govoriti da su bitne privatne investicije, toliko u vrijeme kad nemate razvijenu željezničku infrastrukturu koja je zapuštena, a imate ogromne lučke kapacitete u koje ulažemo enormne novce, vidjeli smo što radimo sad sa lukom Split i ulažemo u luku Split, onda je to posao države. Kao što vidite, 4 godine prođe, ništa od toga. Da smo krenuli zaposlili bi građevinsku operativu, zaposlili bi opremaše, zaposlili bi masu toga i samim tim procjena gospodarskog rasta bi bila drukčija. Nećemo govoriti o energetici. Tri godine imamo jako, jako izražene kiše, ali doći će opet nakon toga vele 7 vodnih, 7 sušnih godina. Onda ćemo opet 50% plina uvozit, onda ćemo opet uvozit struju preko 50% umjesto da smo u to doba završili termoelektranu, hidroelektranu, a nećemo govorit kolike su to investicije. Prema tome, nije to loše planiranje, to je nerealno planiranje ili obrnuto, to je neefikasnost u provođenju državnih investicija jer su one bile uzrok ovakvog planiranja. A kad govorimo o nekretninama to je jedna bolest o kojoj teško da možemo naći naći bilo kakvo opravdanje. To je nešto što se zove odgovornost i u tom dijelu mi moramo prozivat za odgovornost jer je nemoguće da imate prazne stanove, a građane na ulici izbacujemo ih svaki dan. Neprihvatljivo je da imamo poslovne prostore koji su okupljalište maloljetnika sklonih asocijalnim ponašanjima, da ne budem grub, a u isto vrijeme nismo stavili u funkciji država … pa da ne nabrajam sve ostalo, zemlju i obalu. To je nešto što zaista nosioci vlasti moraju tražit odgovornost i sankcionirati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, replika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Linić, dosta ste govorili o državnoj imovini. Ja se s vama slažem da državna imovina nažalost nije stavljena u funkciju, Hrvatska se izuzetno visoko zadužuje, ima i jedna je od rijetkih zemalja koja ima možda najbogatiji nekretninski fond u svijetu. Nije ga stavila u funkciju. Nažalost, ne postoji središnji registar cjelokupne državne imovine Republike Hrvatske, postoji Registar poljoprivrednog zemljišta, postoji Registar koncesija, postoji Registar kulturnog dobra i kulturne baštine, postoji Registar koji je sada formirao DUUDI i to konačno dobro ide, Registar nekretnina, međutim on nije dovršen, on izgleda će biti dugo nezavršena priče. Dakle, u usporedbi sa Strategijom koja je napravljena o državnoj imovini ne vidimo koliko je država uspjela realizirati, realizirati, naplatiti, prihodovati od tih nekretnina i svih tih registara koje ima. Posebno bih tu skrenula pozornost na nekretnine koje je Republika Hrvatska darovala npr. lokalnim jedinicama, dakle općinama, gradovima. Nekih preko 40 milijuna m2 koje je Republika Hrvatska darovala. Imamo li mi pregled koliko je od tih darovanih nekretnina doista stavljeno u funkciju funkciju za onu namjenu za što je darovana, da li za infrastrukturu, da li za nekakvu gradnju kulturnih, znanstvenih, zdravstvenih centara kojima se poboljšava život. Dakle nemamo taj pregled, ne znamo koliko su jedinice lokalne samouprave postupale po darovnim ugovorima koje zaključili su sa državom ili da li su možda te nekretnine stavili u neke druge funkcije od onih za koje im je Republika Hrvatska darovala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. Imamo dva problema. Čitajući izvješće Državne revizije vidite najveći je problem što DUUDI ili pojedine agencije koje bi trebale radit registraciju nisu u stanju jer oni koji su na neki način nominirani vlasnici ili odgovorni upravitelji u ime vlasnika ne dostavljaju podatke, ne šalju podatke, ne pronalaze te nekretnine, ne dostavljaju. To možemo znat koje su sve obrane, vojske, izvinjavam se, policije itd. Znači tu su naši problemi da je vrlo usporen način stvaranja evidencije jer jednostavno korisnici tih nekretnina ili oni koji bi trebali odgovarat za njih ne bave se s njima i nisu posvetili tu pažnju jer ih baš briga za prihode. Njima je samo bitno kako osigurat rashode da bi bili dobri ministri, dobri ravnatelji pred svojim korisnicima. To su problemi da nismo shvatili što je imovina, što je nekretnina. U Hrvatskoj taj mentalitet nemamo pa jedna od mjera u Zakonu o porezu na nekretnine je bila da taj porez moraju platiti i Hrvatska država, nadležna ministarstvo i jedinice lokalne samouprave. Moraju platit. Prema tome …, imaš vojarnu, ne znaš što ćeš sa njom, držim ju, nećeš ju nikom dat, plati porez jer nije u funkciji. Plati porez. Komu ide porez, jedinici lokalne samouprave. Kao što jedinica lokalne samouprave ako je uzela od države i tražila jer je htjela nije stavila u funkciju platit će porez, ali vratit će državi. Prema tome morate shvatit, stvaranje tog mentaliteta je vrlo teško. Moramo promjenama ponašanja, znate, porezi su ti koji pomalo itekako pomaže u stvaranju odgovornosti da shvatiš da je imovina obveza, a ne jedno veliko, veliko bogatstvo, nego obveza. Poštovani kolega zastupnik Krešimir Bubalo, replika. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo uvaženi kolega Liniću. Svi mi znamo da imamo grč odlučivanja i u resornim ministarstvima, ali isto tako i jedinicama lokalne uprave, pa isto tako kad gledamo šta je revizija napravila onda možemo reći da je dala preporuke. Dobar dio njih nije otklonio preporuke. Negdje je uvjetovano to da se ne može otkloniti preporuke, jer 20 godina je isti problem ili kao što ćemo imati ove godine problem. Jedinice lokalne uprave donijele proračune, u jednom trenutku 2 milijarde kuna dobiju manji prihod u idućoj godini i onda imamo nenamjensko trošenje sredstava. No, ja bih se osvrnuo da je bitno da mi raspravljamo o izvješću, ali mislim da je još važnije da raspravljamo i o planovima revizije za ovu ili za iduću godinu, jer i mi smo svjedoci u Hrvatskoj da ima i naručenih revizija, ali čini mi se da su neke bile prekasno kao što je u Hrvatskoj gospodarskoj komori, kao što su u nekim drugim institucijama. No, kada vidimo i uvjetna mišljenja tko ih je dobio. Pa jedno Ministarstvo pravosuđa dobije uvjetno mišljenje, onda sigurno da smo zabrinuti što nam radi Vlada, što nam rade resorna ministarstva. Prema tome, ključ bi bio da mi raspravljamo i o planovima revizije za iduću godinu o planovima što će to revizija raditi u idućem vremenu jer bili smo svjedoci u Hrvatskoj, imali smo divnih revizija, a u isto vrijeme hapsilo se odgovorne ljude nakon divne revizije. No, imali smo i drugih primjera, da se nakon hapšenja i pritvaranja ljude oslobodilo, nikom ništa. Ljude se izmrljalo i onda na kraju ne bude ni jedan mali tekst u novinama ili negdje da bi se vratilo čovjeku dostojanstvo i sve ono što je izgubio u nekom trenutku. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. Nikako ne bih htio miješati posao revizije i tijela progona. Prema tome, vrlo je jasno i glavni državni revizor rekao da je on dao sva moguća izvješća koja su potrebna za pojedine istražne radnje. Prema tome, istražne radnje su istražne radnje i kako će to istražna tijela tumačiti i protumačiti revizija bolje o tome ne govoriti. A to odvajanje, to su meni dva potpuno različita tijela. Revizija nije osnovana radi toga da na neki način ja bih rekao progoni ljude, nego da pokuša tjerati korisnike javnih sredstava na odgovorno ponašanje, a ako baš ne ide onda je to posao Državnog odvjetništva koji će to, po tome i postupiti. Jer ja gledam nešto drugo. Jedan od vrijednih revizora kao što je moj kolega Branko rekao, revizija je bila revizija pretvorbe gdje je bilo zaista masu podataka. I dapače, kad gledamo sankcioniranje nepravilnosti u pretvorbi je bila obveza, pa Državno odvjetništvo nije baš jako postupilo i imamo vrlo malo rješenja, ali revizija je svoje završila, Državno odvjetništvo je trebalo i tijela progona završiti taj proces da skinemo jedan teški društveni problem, a to je da oni koji su jamili su jamili. Ali revizija je svoj posao obavila, prema tome to su dva odvojena posla i ja ih ne bih nikako htio miješati. Ono što je mi bi morali razmisliti što ćemo kad se učestalo preporuke i nalozi ne izvršavaju, da li tu nešto možemo učiniti ali to je onda već pitanje nas zakonodavaca da osmislimo jer to možda i nisu kaznena djela ali je neprihvatljivo da se nalozi revizije pet godina ne provode. I u tom dijelu bi možda mogli kod Zakona o izboru čelnika nešto promijeniti i probati utvrditi. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani glavni državni revizor Ivan Klešić u ime predlagatelja.

lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo ja bih prvo bih se ispričao uvaženoj zastupnici Kosor što nisam odmah odgovorio na njezino pitanje, ali mislio sam nekako sva pitanja koja se iskristaliziraju tijekom rasprave, pa u završnoj riječi. Oprostite gospođo, evo ja ću vam sada pokušati odgovoriti. Najprije ću odgovoriti na ovu konstataciju gospodina, uvaženog zastupnika Bubala. Ona mi je svježa još pa da mi ne pobjegne. Gospodine uvaženi zastupniče Bubalo, Državni ured za reviziju ne radi po naručenim revizijama. Mi smo neovisna institucija, mi radimo svoj godišnji plan. Prema tome, Hrvatsku gospodarsku komoru smo radili upravo onda i u onom trenutku kada je ona ušla u plan. Tako smo radili i kod drugih institucija, tako ćemo raditi i u buduće, to je upravo ona Rezolucija UN-a što mislim da sam govorio u našem Izvješću, u Godišnjem izvješću o radu. Što se tiče pitanja uvažene zastupnice Kosor, evo ja ću ukratko odgovoriti da manji broj bezuvjetnih mišljenja kod proračunskih korisnika to je činjenica, to je rezultat jedne rekao bih promjene obuhvata subjekata revizije. U čemu je stvar? Stvar je u tome da u skladu sa revizijskom procjenom rizika mi nismo išli raditi ona ministarstva što je gospodin Linić rekao, jer je to shvaćeno. Ministarstva koji su imali dvije godine za redom bezuvjetno mišljenje, mi smo onda donijeli odluku da ta ministarstva nećemo ići raditi, nego ona koja su imala dvije godine uvjetno mišljenje. Dakle, to je bio razlog, a to je opet, mislim da smo te kriterije pokušali objasniti na stranici 7. vezano za metodologiju odabira itd. Dakle, Dakle, u čemu je? Mi ne možemo sa 211 ovlaštenih revizora, državnih revizora koji danas rade u Državnom uredu za reviziju RH obuhvatiti 14000 subjekata koliko je u nadležnosti revizije od strane Državne revizije. Dakle, to nije moguće. Mi pokušavamo ovom našom metodologijom izabrati i staviti u godišnje planove upravo one subjekte koje smatram da ih treba prema onoj našoj metodologiji. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani glavni državni revizore. Idemo u daljnju raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu su zastupnici Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine glavni državni revizore. Pripremajući se za ovu raspravu i čitajući izvještaj postavio sam si pitanje ima li smisla uopće raspravljati o ovom izvještaju? Ne zbog njegovog sadržaja, ne zbog toga što je Ured Državne revizije radio nego odnosa, ali ne samo ove godine nego po mom svjedočenju unatrag 10-ak godina, prema tom izvještaju. Rade revizije, njih 233 revizora u Državnom uredu revizije, daju naloge i preporuke, pišu izvještaje, nalaze, na tisuće i tisuće stranica, nadziru negdje do 200 milijardi kuna javnog novca. Mi onda o njihovom izvještaju raspravljamo, usvajamo ga i? Ništa! Nikome vlas s glave nije pala. Ni zbog onih nepovoljnih mišljenja, a u ovoj godini odnosno u ovom izvještaju takvih je 4, ni zbog onih 174 uvjetnih mišljenja što je 71,1%, a ja ću reći i pohvaliti onih 67 koji su dobili bezuvjetno mišljenje. Čak štoviše, odmahuju rukom, smiju se. I ove rasprave u Hrvatskom saboru, kad je izvještaj u pitanju, svesti doista na pitanje tko se Državne revizije boji još? Pa i oni koji uvjetna mišljenja imaju recimo 3 godine uzastopno, a nisu općine, volonteri, nevažne službe. Ja sam usporedio tri godine, tri izvještaja unazad. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Porezna uprava, 2011. uvjetno mišljenje, 2012. uvjetno mišljenje, 2013. uvjetno mišljenje. I nikom ništa! Uvjetno mišljenje možemo shvatiti i tumačiti si kao pomoć Državne revizije ako se ispune njihovi nalozi i preporuke. Ali ako tri godine uzastopno je uvjetno mišljenje onda nešto ne štima. I u vezi korisnika državnog proračuna gdje je 88% u ovoj godini uvjetnih mišljenja Vlada ne kaže ništa. Popravit ćemo, analizirati, vidjeti da li su potrebne kadrovske promjene, reorganizacija, drugačija pravila? Ništa! Nastavit ćemo tako i dalje. Drugo, da li u jedinicama lokalne samouprave općinski načelnici, gradonačelnici i župani nalaze Državne revizije uz mišljenje dostavljaju predstavničkim tijelima na raspravljanje i usvajanje? Da li u općinama, gradovima i županijama načelnici, gradonačelnici i župani kada dobiju završno mišljenje, nalaz dostavljaju predstavničkom tijelu na raspravu i na usvajanje? Što možemo korisno vidjeti iz ovog izvješća? A vraćam se na stav Vlade. Koncem 2013. potraživanja za poreze, doprinose i druga javna davanja iznosila su 44,6 milijardi kuna. To je 3,3% manje nego na početku godine, ali to je još uvijek trećina, četvrtina proračuna. Gdje je granica snošljivosti? 10%, 15%, 33%? Opet citiram, u 2013. naplaćena su potraživanja za isplaćena jamstva i pripadajuće kamate pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 317 milijuna i stjecanjem nekretnina dužnika u iznosu 43 milijuna. Na temelju odluka Vlade RH i sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između Ministarstva financija i dužnika u predstečajnim nagodbama otpisana su potraživanja za isplaćena jamstva i pripadajuće kamate 187 milijuna kuna. Navedene poslovne promjene osim potraživanja imaju utjecaj na prihode i rashode i imovinu, nisu evidentirana u poslovnim knjigama i iskazana u financijskim izvještajima. Treba ovo komentirati? Nadalje, podaci o potraživanjima iz Registra koncesija čije je vođenje u nadležnosti Ministarstva financija i podaci o potraživanjima davatelja koncesija nisu međusobno usklađeni. Pojedini davatelji koncesija u glavnim knjigama ne evidentiraju odnosno financijskim izvještajima ne iskazuju potraživanja po osnovi naknada za koncesije. Koncesijski prihodi je stvar koja se ne iskazuje kao potraživanje onih koji imaju koncesijska prava. Dobro. Bez primjene propisanih postupaka javne nabave nabavljeno je roba i usluga u vrijednosti 21,4 milijuna kuna. U 2013. na temelju odluke Vlade dano je 10 jamstva od čega izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna milijarda i 400, drugim subjektima 4 milijarde i 400, jamstva drugim subjektima propisana su do iznosa 2 milijarde, a dano je 4,4 milijarde. Samo 2,4 milijarde više od propisanog. Vlada veli radit ćemo tako i dalje. U zahtjevima za izdavanje jamstva nije naznačeno koji iznos se odnosi na refinanciranje obaveza, a koji na nove obaveze. Pa se nastavlja, navedenim subjektima su dana jamstva najmanje u iznosu od 2 milijarde 100 što je sa 135 milijuna kuna više od propisanog iznosa. Tamo je bilo 2 milijarde i 400 više, ovdje je 135, 2,5, 2 milijarde 600 više od propisanog danog jamstva. Nije to sve, osim navedenog jamstva Centru za restrukturiranje i prodaju dana su i četiri jamstva u iznosu od 606 milijuna od kojih 3 u iznosu od 379 milijuna isplaćena u siječnju 2014. na teret državnog proračuna. Navedena mjenična jamstva nisu uključena u izvještaj o danim državnim jamstvima, izdacima po državnim jamstvima, nisu uključena. Tako to može biti jer nitko u ovoj državi očito Vladi ne može narediti da poštuje propise koje je i sama donijela ili koje je donio Sabor. Nadalje se konstatira da smo imali strategiju upravljanja javnim dugom za period 2011.-2013. i nakon toga nova strategija nije donijeta. Je, evo čuli smo prije dva dana ministar Dončić je jasno rekao strategija upravljanja javnim dugom, monetizirati ćemo javni dug ma što to značilo. To je strategija, monetizirati će se javni dug, to je strategija. Dokumenta nema, ako pratimo izjave, odluka nema onda je otprilike to na što Vlada očito želi ići. Pročitao sam samo ovih par dijelova izvještaja Državne revizije koji se odnosi na državni proračun i korisnike državnog proračuna da prikažem zapravo koliko truda treba uložiti da bi se revizija izvršila, dali rezultati, mi o tome i raspravimo ali se ništa ne će promijeniti. Zašto sam spomenuo upravo ove dijelove, nije li ovo postupanje Vlade bilo u kontekstu lažnog prikazivanja danih jamstva, umanjenja javnog duga, proračunskih dubioza? Ako je to tako onda se radi o opasnoj igri. Uvjetna mišljenja dakle prate i preporuke i nalozi. 174 uvjetnih u ovoj godini, u ovoj izvještaju ali treba imati i podatke o broju nadzora, odnosno revizija a bilo ih je 245 zato je to 71,1%. Za 2012. bilo je 269 revizija, uvjetnih je bilo 193 ili 71,7%. U 2011. nadzora je bilo 447, uvjetnih mišljenja 345 ili 77,2%. i broj preporuka i naloga koje je Državna revizija dala konstatirano je da je u 1919 njih nije postupljeno, nije izvršeno za njih 459 ili 24%. Dakle, ¼ preporuka i naloga Državne revizije iz ranijih godina nije provedeno ni u 2013. godini. Tko se Državne revizije boji još? Ako je moguće da oni ponovno dođu kod istog korisnika i nađu situaciju da preporuke i naloge, a najčešće su to kod uvjetnih mišljenja nisu provedene. Mi ćemo naravno podržati i glasati za prihvaćanje ovog izvještaja jer prihvaćamo rad Državne revizije. Međutim, s gorčinom ćemo to učiniti zbog toga jer smo svjesni da se ništa bitnije promijeniti neće, da će i u narednom izvještaju odnos bezuvjetnih, uvjetnih i nepovoljnih mišljenja biti otprilike na istom nivou i da nitko nikada neće snositi, oni koji su politički imenovani političku odgovornost što godina uzastopno u državnim resorima imaju uvjetna mišljenja a naročito zbog toga što kod korisnika državnog proračuna je čak 37 preporuka i naloga iz ranijih godina koje naprosto nisu izvršene. U cilju ili naivnoj nadi da bi možda mogao biti usvojeni i prijedlog zaključka predložit ćemo Hrvatskom saboru da ona četiri nalaza gdje su nepovoljan mišljenja u ovom izvještaju uputimo Državnom odvjetništvu RH s s pozivom gospodinu Cvitano, odnosno glavnom državnom odvjetniku da u roku od 6 mjeseci Hrvatski sabor izvijesti o poduzetim radnjama temeljem onoga onoga što je Državna revizija našla i da li su oni konstatirali, da li su nakon istrage i analiza ustanovili ima li tamo elemenata za eventualni kazneni progon kod kod tih di je dato nepovoljno mišljenje. To je naš mali pokušaj doprinosa da ne prođe doista ovo izvješće i odnos prema Državnoj reviziji, psi laju a karavane prolaze. Hvala lijepa. Kolega Lesar, imamo pet replika na vaše izlaganje. Poštovana kolegica Ada Damjanac, prva replika. **Damjanac, Ada (SDP)** Zahvaljujem se uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Lesar, potakli ste me zbog dvije stvari da se javim, a to je prvo rekli ste obavi se revizija, nalaz je takav kakav je, nikom ništa, nikom kosa ili vlas s glave ne padne. Nije to baš tako, Državni ured za reviziju svoja izvješća dostavlja državnim institucijama. Prema tome, mnoge kaznene prijave su i podignute upravo zahvaljujući izvješću Državne revizije. druga stvar, isto tako rekli ste da se revizija, upitno je da li se revizija i izvješće revizije dostavlja predstavničkom tijelu? Pa to je obaveza jedinica lokalne samouprave i sva ta izvješća revizije dolaze na općinska gradska vijeća. Možda niste u izvršnoj i predstavničkoj vlasti i ne radite u lokalnoj samoupravi pa onda to ne znate, ali evo čisto kao saznanje. I ta se izvješća dakle usvajaju, o njima se raspravlja i usvajaju se na gradskim i općinskim vijećima. Evo hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Uvažena kolegice, puno godina prije vas naučio sam kome Ured državne revizije dostavlja svoje izvješće i znam naročito one nepovoljne četiri da su već u državnom odvjetništvu, ja to znam. Rekao sam, prijedlog zaključka da državno odvjetništvo Sabor u roku od 6 mjeseci izvijesti o poduzetim kod tih 4 nepovoljna predmeta. Malo imate problem sa razumijevanjem predmeta. A drugo, pitao sam da li u svim jedinicama lokalne, regionalne samouprave se nalazi državne revizije se dostavljaju na predstavnička tijela. Ja recimo znam dva grada i jednu županiju koji su dobili uvjetno mišljenje ali na predstavničkom tijelu to nije raspravljeno. Ja sam bio 7 godina zamjenik župana i 4 puta smo imali na dnevnom redu županijske skupštine izvješće Ureda državne revizije. tome, nemojte suditi samo po svojim vlastitim iskustvima. Ovdje je u ovoj godini bilo obrađeno stotinu i nešto jedinica lokalne i regionalne samouprave. Imate li vi jamstva da su sva predstavnička tijela o tome raspravljali? To je pobud moje zabrinutosti jer da jesu, naročito kod ova dva iz lokalne samouprave gdje je nepovoljno mišljenje, netko od njih više ne bi mogao biti ili vijećnik ili načelnik. A koliko ja znam još su uvijek na dužnostima. O tome se radi. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Nada Čavlović Smiljanec, replika. **Čavlović predsjedniče Sabora. Pa kolega Lesar, meni je iznimno drago da ste vi u svojoj raspravi i kada ste uspoređivali znači 3 godine izvješća državne revizije spomenuli, posebno ste apostrofirali osim ministarstava i poreznu upravu. Znači govorili ste o 2011. godini a ja tada nisam bila ravnateljica porezne uprave ali nema veze, ja ću se referirati i na to i 2012. i 2013. godini. A ja ću vam reći zašto je porezna uprava dobila uvjetno mišljenje u 2012., 2013. godini. 2012. godini uvjetno je mišljenje bilo samo zato što porezna uprava svoja knjigovodstvena stanja koja su na dan 31. 12. 2012. godine a tako i svih prijašnjih godina nisu ista knjigovodstvenom stanju 1. 1. naredne godine. A to je zato što knjigovodstvena godina završava 21. siječnja. I to je znači stvar, to je način knjižno poreznoj upravi koji se knjiži, porezno knjigovodstvo već 20 godina. 2013. godine i ovo mi je iznimno, jer je to izašlo čim je nalaz revizije bio objavljen u medijima govorilo se onda o tome da je porezna uprava mimo Zakona o javnoj nabavi nabavila robe usluga u vrijednosti 70 milijuna kuna. A ovdje ću reći jer sam to i obavezna reći jer se radi o meni kao ravnateljici, tadašnjoj ravnateljici porezne uprave da se radio ugovor sa tvrtkom APIS koja koliko je svima poznato je u vlasništvu države i grada Zagreba. Ne radi se o privatnom poduzetniku, radi se o APIS-u koji 20 godina i održava sustav porezne uprave. U 2012. godini je sklopljen Okvirni sporazum. Na temelju okvirnog sporazuma APIS je dužan pružati usluge porezne uprave dok se ne zapriječe pojedinačni ugovori.

Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Kolegice Čavlović, ovo što ste sada rekli nije bila replika na moju raspravu, vi ste javno odgovorili zašto ste u poreznoj upravi dobili uvjetno mišljenje, ja sam samo pročitao uspoređujući tri godišnja izvješća državne revizije i ustanovio ministarstva i državna tijela koja tri godine za redom imaju uvjetna mišljenja. Nadam se da nisam pogriješio. kao laik sa područja porezne uprave ja sam vas pažljivo slušao, znate do kojeg sam zaključka došao nakon vašeg odgovora? Vi ste zapravo rekli da državna revizija ne poznaje zakone i da su vam protuzakonito ili zbog ne poznavanja zakona dali uvjetno mišljenje. To je ispalo. E sada tko bolje poznaje zakone vjerojatno ste se očitovali na nalaz državne revizije pa ste sve to napisali, oni očito nisu prihvatili. Tko bolje poznaje zakone ja ne bih arbitrirao, časna riječ. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Lesar, vi ste rekli da Vlada na ovo izvješće državne revizije ne kaže ništa, kako ne, Vlada piše u dvije rečenice da predlaže Saboru da prihvatimo izvješće i drugo kaže da se nazočiti na sjednici Hrvatskoga sabora kada se o tome bude raspravljalo, ministar, zamjenik ministra i pomoćnici ministra ministra a to kaže Vlada. Međutim, ja bih iskoristila prigodu u kontekstu onoga o čemu ste govorili evo podsjetila na tablicu na stranici 30 gdje državna revizija govori o 16 korisnika, proračunskih korisnika kod kojih je provedena revizija i onda navodi područja u kojima su utvrđene nepravilnosti kod proračunskih korisnika i navodi neizvršeni nalozi prethodne revizije. Zapravo gotovo svi koji se ovdje navode od Državnog hidrometeorološkog zavoda do većine ministarstava kod kojih je izvršena revizija nisu izvršili naloge prethodne revizije. Također i planiranje i računovodstvenog poslovanja, također gotovo svi nisu izvršili odnosno obavili ono što im se nalagalo. Ima još nekoliko kategorija. Ali vraćam se onome i vašoj analizi, dakle neprihvatljivo je da proračunski korisnici ne izvrše naloge prethodne revizije. To je apsolutno nepodnošljivo i u tom kontekstu treba se kretati naša rasprava i u tom kontekstu trebaju se kretati i naši zaključci jer ovo zaista neće više imati smisla danas kad smo članica Europske unije da jednom godišnje razmotrimo nalaze Državne revizije,

Zanimljivo, vele preporučuju nam da mi prihvatimo izvješće. Jako dobro. od 19 korisnika državnog proračuna i državnog proračuna Državna revizija dala je 129 naloga preporuka, postupljeno je po 60, u toku ili u postupku izvršenja 32 iz ranijih godina, a nije postupljeno po njih 37. Vlada veli prihvatite takvo izvješće. prihvatit ćemo takvo izvješće i predložiti odgovorne da dobije neko državno odlikovanje jer morate prokleto hrabar čovjek da nakon ovakve konstatacije velite to je jako dobro, prihvatite takvo izvješće. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Dražen Đurović, replika. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Ova analiza koju ste dali o tome kako određena državna ministarstva već godinama zapravo ne izvršavaju preporuke Državne revizije, dobivaju uvjetna mišljenja, mislim da bi trebala zabrinut poslodavca Vlade Republike Hrvatske i tih ministarstava, mislim da je to upravo Hrvatski sabor. Dakle kad je riječ o tome da određena ministarstva Vlade Republike Hrvatske godinama zapravo se oglušuju na prijedloge Državne revizije i dobivaju uvjetna mišljenja, mislim da je to problem koji zapravo u ovom trenutku više nema Vlada nego Hrvatski sabor, a Hrvatski sabor tu zapravo pokazuje potpunu nesposobnost i nekompetentnost i nespremnost da zapravo reagira na ovakve pojave. I mi kao Hrvatski sabor umjesto da zaključkom pozovemo Vladu Republike Hrvatske da se očituje, a na to imamo pravo i mi ćemo to i učiniti, dakle mi možemo zatražiti zaključkom Vlade Republike Hrvatske da se izvoli očitovat zašto već godinama ministarstva u Vladi ne izvršavaju ono što Državna revizija od njih traži i zato dobivaju uvjetno mišljenje. Ili dakle ne ulazeći u aspekt kaznene odgovornosti, postoji naravno politička odgovornost. Prema tome, na tu odgovornost imamo itekako pravo tražiti i od Vlade Republike Hrvatske i od tih ministarstava da se izvole očitovat prema njihovom poslodavcu, a to je Hrvatski sabor. Izvan aspekta kaznene odgovornosti. Umjesto da se bavimo zapravo formom mislim da je vrijeme i da se mi moramo pokazati snagu da se možemo baviti sadržajem, a sadržaj je ono što Državna revizija zamjera državnim ministarstvima, a državna ministarstva se već godinama na to oglušuju i ne mogu to riješiti. Pa dakle ajmo reći gdje je zapravo odgovor na ono što Državna revizija traži, odgovor je u Hrvatskom saboru kad je riječ o ministarstvima Vlade Republike Hrvatske. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin za ovakvo stanje u državi, ali je naš problem u tome da većina koja odlučuje nije zabrinuta i ako vi predložite ovakav zaključak kakav ste najavili imat ćete našu potporu, a nadam se da ćete i vi podržat nas. Naime, tu su uvijek u pitanju dvije odgovornosti, moguće kaznene odgovornosti čime se mora baviti DORH, a ne mi i politička odgovornost čime se mi moramo baviti. Bilo bi idealno da takav zaključak prođe i da dobijemo očitovanje Vlade o konkretnim predmetima, dakle konkretnim Ja vama želim sreću s prijedlogom zaključka, vi poželite meni pa ćemo vidjeti kako ćemo proći. Kolega Lesar, kazali ste da Vlada ne kaže ništa na ovo izvješće. Istina da ovo što je nešto malo rekla bolje da nije ni to, ali ne da ne kaže ništa na izvješće, njoj ništa ne znači Državna revizija, niti ministrima, niti Vladi, a da ne znači evo pokazuje danas ovdje da nema nikoga od njih. A nalazi Državne revizije za 2014. godinu, odnosno nalaz za 2013. zahtijevaju izvanrednu sjednicu Vlade, jer kad bi negdje pisalo ono što piše u nalazima da jedan ministar uzima akontaciju za službena putovanja i da ne otputuje, a i dalje duguje ministarstvu i da kad se to otkrije u reviziji onda mu se skida 6 mjeseci sa plaće, a za službena putovanja kad otputuje nema računa uopće o učinjenim troškovima. Jednokratno uzme iz državnog proračuna i ne vraća dok ga se ne uhvati. Kad ga se uhvati vraća u ratama bez kamata. Kad bi to učinio čelnik lokalne jedinice ili direktor bilo kojeg javnog poduzeća ne da ne bi bio direktor, ne da bi bio na naslovnim stranicama bi vrištalo, bile bi teme na Otvorenom o tome, a ovdje se ništa ne događa. Uzima tri godine uzima akontaciju za službena putovanja i ne ide na putovanje i to se toleriralo. A zamislite što da je Državna revizija otišla u Petrokemiju pa utvrdila kako privatnoj tvrtki koja je u stečaju, državna tvrtka daje jamstvo i cijela Hrvatska se trese i banka blokirala zato što se netko usudio, drznuo dati jamstvo u ime države privatni. Nema, to Vladu ne interesira, kao da ne postoji. Ali interesantno bi bilo kad bi Državna revizija otišla i u takve tvrtke, ali ne može jer Vlada onemogućuje, ne nađe novaca za zaposlenje da bi otišla i u takve tvrtke. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. U pravu ste kolega Marić, u svom mišljenju Vlada se mogla očitovati o ovim navodima o izdanim jamstvima 2 milijarde 400 iznad propisanih pa nisu. Mogli su se i očitovati zašto ministri podižu putne naloge i akontacije, ne putuju i ne vraćaju novac. To da su im dali na rate 6 mjeseci valjda čovjek nema dosta veliku plaća pa mu pomažu, socijalno osjetljivo, valjda. Ali ovo što ste sad me podsjetili, da javno poduzeće u državnom vlasništvu daje privatnom poduzetniku jamstvo od 16 milijuna ako se ne varam koji im duguje 100 milijuna kuna u tom trenutku i da se na to ne može čak ni raspravljati, jedino da smo tražili stanku ujutro, opet bi dobili jezikovu juhu od predsjednika Sabora da zloupotrebljavamo institut stanke. To su sve elementi koji me upućuju, pa bit ću možda malo i drzak i bezobrazan. Ja vas kolega Mariću uvjeravam ovaj izvještaj sa onih 1800 stranica koje sam ja pregledao po pojedinim korisnicima u Vladi nitko nije pročitao. To nitko tamo nije pročitao, jer da su uzeli to na čitanje ozbiljno onda bi bili barem toliko kulturni pa dodali tri, četiri rečenice. Naš grijeh, naš grijeh, naš preveliki grijeh. Čak ni to nisu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Hvala lijepo poštovana zamjenice predsjednika, poštovani državni glavni državni revizor sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće rada Državne revizije za 2014. godinu i odmah želim reći na početku u ime kluba HDSSB-a da mi apsolutno podržavamo vaš rad, rad Državne revizije i mišljenja smo da je on itekako važan. Jer upravo Hrvatska može ići naprijed, resorna ministarstva mogu ići naprijed, jedinice lokalne uprave, općine, gradove, pa i županije ako detektiramo probleme i ono što je važno otklonimo probleme. No, isto tako je važno kada donosimo planove šta ćemo to raditi u idućoj godini bilo bi dobro da te planove donosimo u ovom Hrvatskom saboru, pa da možda i izrazimo svoje mišljenje oko tih planova, ne samo oko vašeg rada i to je ono što sam malo prije rekao u svojoj replici. Važno je kakva su izvješća, važno je da li oni kojima ste dali sugestije, prijedloge i uočili nedostatke otklanjaju te nedostatke. No, vidljivo je da su nedostatci iz godine u godinu isti, da su identični i da ih neki ne ne otklanjaju. No, često su se spominjale u prošlim godinama jedinice lokalne uprave. I kada gledamo izvješća recimo 2011. lokalne jedinice imale su 266 uvjetnih mišljenja, 2012. 121., 2013. 64, 2014. 91. Vjerojatno ovo zbog lokalnih izbora pa su se malo pojačala, jer dogodi se obično u toj izbornoj godini da se nekad sredstva potroše nenamjenski, a znamo mi da u idućoj godini se to može ispeglati. No, ono što nas posebno brine to je da državni proračun i proračunski korisnici 2011. imali su 14 uvjetnih, 2012. 13, 2013. 16, 2014. 17 uvjetnih revizija. Tu se vidi jedno povećanje. I kada gledamo ministarstva iz kojih dolaze upravo ta uvjetna mišljenja, malo prije sam rekao Ministarstvo pravosuđa u koje čovjek misli oni bi morali bit nepogrešivi. No evo i njima se često događaju greške pa dobijaju uvjetna mišljenja :Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ministarstvo gospodarstva koje treba skrbiti o gospodarstvu i detektirati upravo točke. Ministarstvo kulture, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Lakše bi bilo nabrojati ministarstva za koje niste dali uvjetno mišljenje. No, upravo cilj mora biti odgovornost, cilj mora biti i politička, ali i pravna odgovornost za one koji ne otklanjaju nedostatke, za one koji ne čine ništa da bi bilo bolje. želim vam reći da neke stvari se ne mogu preko noći otkloniti. Pa i sam sam bio župan u dva mandata i moram priznati imao sam bezuvjetno mišljenje u Osječko-baranjskoj županiji. Kad sam došao u grad imao sam uvjetno mišljenje i mislim da će još proći nekoliko godina da da će grad Osijek imati uvjetna mišljenja. Zašto? Zato što imate problema starih i po 20 godina. Pa ja ću vam reći sa kojim sam se ja suočavao. Neproknjižena groblja u gradu Osijeku, nenamjenski potrošeni novci iz stambenog itd. od prije 20 godina. Znači, neke stvari jedinice lokalne uprave ne mogu preko noći otkloniti i to je proces koji će trajati sigurno godinama. No, upravo ako jedinice lokalne uprave smanjuju i otklonjene nedostatke treba im čestitati na tome. No, brine nas ova odgovornost u resornim ministarstvima gdje je vidljivo da se iz godine u godinu ne otklanjaju nedostatci. Dapače, povećavaju se nedostatci i to je ono što nije dobro. Maloprije ja jesam rekao u replici da postoje neke i naručene naručene revizije. Vi ste rekli da sukladno planovima postupate. Pa možda je nekad znak i da raspravljamo o planovima da bi ih puno ranije uplanirali, da bi ih puno ranije uplanirali u svoje planove neke institucije, neke državne sustave ili sustav jedinica lokalne uprave, da bi ih ranije revidirali nego što možda i jeste. I ja ću se složiti sa vašom konstatacijom. Nema naručenih, sve su planirani. ja vam se sa ove govornice javno ispričavam, nema naručenih, sve su planirane. Samo jedino je pitanje kada se planiraju i zašto se ranije nisu planirale. To je pitanje za koje vi niste odgovorni, za koje postoji odgovornost vaših prethodnika. Prema tome, da se ranije ulazilo u neke institucije, da se ranije upozoravalo, da se ranije detektiralo probleme ja bih rekao i bahatluke u pojedinim sustavima ne bi danas neki bili u zatvorima. No isto tako gledajući propuste koji se detektiraju upravo kroz ove revizije možemo reći da ih je dosta i kada gledamo državni sustav, kada gledamo resorna ministarstva kaže proračunski korisnici nisu realno planirali rashode za pojedine aktivnosti a rashodi su ostvareni. Pa tko to može trošiti nešto što nije planirano i što u ovom proračunu nije usvojeno? No vidimo mi kako se s deficitom države igra i kako se u zadnjim mjesecima godine upravo mijenja i proračun i projekcije za iduća razdoblja. Kaže u poslovnim knjigama pojedinih proračunskih korisnika određeni poslovni događaji nisu evidentirani na propisanim računima računskog plana. Pa ako to radi država što možemo očekivati od drugih? Kaže iskazani podaci o deficitu opće države koji su rezultat primjera različitih računovodstvenih načela u priznavanju prihoda iz rashoda nisu pouzdani. Pa ja se bojim ako ovu reviziju bude čitala Europska komisija da ćemo još prije otići u smeće iako vidimo da nam kreditni rejting iz godine u godinu pada i ne bi se igrao s ovom konstatacijom. Pa evo molio bih revizora da ovo iz iz vašeg izvješća i sažetka također pojasni. Također je utvrđeno da u pojedinim slučajevima ne poduzimaju se učinkovite mjere naplate ili je naplata otežana jer mjere naplate potraživanja nisu poduzimane pravodobno. No ono što često čujemo po Slavoniji i Baranji je veći problem ne naplata, tu su agresivni ljudi u naplati, da vidite kad neki poljoprivrednik možda je dužan 100, 200 kuna kako bude agresivna naplata, a neće biti za one velike. Nego kada vidite kako država provodi agresivnu naplatu, a u isto vrijeme jedan veći problem da država neuredno plaća. Pa to vidimo najbolje recimo kako to Ministarstvo zdravlja radi, kako ne plaća svoje račune, posebice kad govorimo o ljekarničkoj djelatnosti i kad govorimo o nekim drugima. Ovdje se navodi podaci o potraživanjima iz registra i koncesija, podaci o potraživanjima i davateljima koncesija nisu međusobno usklađeni. Pojedini davatelji koncesija u glavnim knjigama ne evidentiraju se. kako se može dati nekom koncesija da se to ne evidentira? Kako može doći do razlike upravo u poslovnim knjigama i ugovorima? Registar državne imovine kao … čija je uspostava između ostalog trebala i ponuditi rješenje vezano za evidentiranje državne imovine. A općenito kad pričamo o državnoj imovini tu bi ja volio kad bi mi imali tematsku sjednicu. Nedavno smo je na odboru imali, ali upravo DUUDI je detektiran kao institucija ja bih rekao koja ništa ne radi. Napišite jedan dopis, ako ste gradonačelnik, načelnik i župan i vidjet ćete kad će vam odgovoriti. Bojim se nikad. A da ne kažemo ako imaju, kao što je primjer u Osijeku u centru grada 20-ak poslovnih prostora oni prazni, a nitko ne raspisuje natječaj. Ili kad imate na desetine stanova koji su uzeti jedinicama lokalne uprave a u isto vrijeme imate po 500 ljudi na listama i ne bojte se neće DUUDI dat te stanove upravo da te socijalno najugroženije skupine da ulaze u te stanove, nego dapače oni će stajati prazni, bit će iz godine u godinu sve derutniji i neće se imovina stavljati u funkciju. Pa ja vam sugeriram, glavni državni revizoru, odite malo u DUUDI, stavite u plan DUUDI, sve od korespondencije pa do čuvanja imovine i brige o toj imovini. Bojim se da će vam izvješće za DUUDI biti puno veće nego što su sva ova za državne institucije i jedinice lokalne uprave. No, mogao bih o tome dosta. Pa kad se dotaknemo i onih problema koje imaju jedinice lokalne ili regionalne uprave. No, što se nama događa u ovom trenutku? Maloprije je kolega Marić spomenuo fondove EU. Kad su u pitanju fondovi EU jedinice lokalne i regionalne uprave su iscrpljene i neće imati snage za učešća. No u ovom trenutku događa se to da se evidentirana jamstva i ona kreditna zaduženja ne evidentiraju u poslovnim knjigama mi ustvari imamo Hrvatsku koja je puno više zadužena i koja će biti još više zadužena nego što se to realno prikazuje, a nećemo imati snage sufinancirati europske fondove u idućim mjesecima, idućim godinama a tu upravo HDSSB vidi najveću šansu za povlačenje sredstava, posebno za najnerazvijeniji kraj Hrvatske a to je Slavonija i Baranja. Upravo očekujemo da u planove za iduće vrijeme stavite i fondove EU, korištenje. I nemojmo si dozvoliti da dobivamo packe iz Europske komisije, a da smo propustili i sami iskontrolirati ono što se događa na našim prostorima. Gledajući objektivnost, gledajući učinkovitost, gledajući vaša izvješća ona su doista koncizna, ona su temeljita, vi to radite na jednoj zavidnoj razini i imate stručne ljude. Drago mi je što je to tako. Upravo su to ljudi koji vrijedno odrađuju svoj posao i ja im čestitam na tome. No, gledajući ta mišljenja koja dolaze i neotklonjene nepravilnosti mišljenja sam da i u Hrvatskom saboru moramo neke stvari urediti i detektirati pa ako netko u tri godine ne otkloni svoje nepravilnosti i vidimo da to neće pa i ono što je kolega Lesar govorio pa i ne stavljaju taj izvještaj na svoja gradska vijeća, županijske skupštine itd., pa moramo se pozabaviti s tim ljudima. Jer ne smijemo si dozvoliti u Hrvatskoj da imamo ono što imamo danas, a to je grč odlučivanja. Često vidimo zabrinute ljude i u državnim institucijama i u gradovima i općinama i županijama koji su u grču i boje se za svoju odluku. I kad su pravno sigurni i kad traže mišljenja primjerice i pojedinih državnih institucija i kad ne mogu dobiti mišljenja na to jer kažu im nismo mi za to plaćeni da vam dajemo mišljenja. Ja znam da Državna revizija nekad i mišljenja daje, oće se dati i sugestija, ja vam se zahvaljujem na tome, no upravo u hrvatskoj šumi propisa koje donosimo u Hrvatskom saboru ponekad su ljudi koji odlučuju i moraju staviti svoj potpis i nakon 5 parafa u u teškoj situaciji zato imamo grč odlučivanja u RH, i zato nemamo investitora u RH, i zato imamo uplašenih ljudi koji teško potpisuju određene stvari, i zato rokove probijaju. Isto tako želim reći kad je u pitanju poslovni događaj koji nije evidentiran, kako se može dogoditi da neko u gradu, općini, županiji pa i državi nije evidentirao poslovni događaj. Svi znamo da postoje urudžbeni, svi znamo da dokumentacija kola unutar institucija i znamo kad nešto uđe u instituciju da se to mora evidentirati, da se to mora evidentirati i u poslovnim knjigama i da se tu ne može imati dvojbe, to se može dogodit nekom privatnom poduzeću a ne državnoj instituciji, državnoj tvrtki ili resornom ministarstvu. Prema tome, to je ono što je nedopustivo. HDSSB podržava vaše izvješće, želimo da ljudi vaši idu još više na edukacije, da budu što bolji jer moramo ići u korak i sa EU kad govorimo i o našoj profesionalnosti jedina naša zamjerka je da bi voljeli da u Hrvatskom saboru odlučujemo i o vašim planovima pa da možemo i tu dati sugestije, ja znam da ćete se vi očitovati, vi pratite medije i sigurno i na osnovu i medijskih natpisa da korigirate svoje planove ali moram biti uvijek korak ispred, moramo biti korak ispred pojedinih poslovnih događaj, korak ispred onih koji ne rade dobro, korak ispred onih koji nemaju ja bi rekao kadrovske snage raditi dobro. I to je ono što često ponavljamo. Previše je jedinica lokalne i regionalne uprave u RH moraju se objedinjavati jel ponekad zbog nestručnosti i malog broja ljudi u još manjoj jedinici lokalne uprave nisu kompetenti i nemaju snage izvršiti svoj posao. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Bubalo, recimo da je DORH postupao po nalazima gospođe Šime Krasić ili sada gospodina Klešića tada bi stotine ili tisuće bile iza rešetaka, tada bismo imali drugu situaciju nego što imamo danas, tada ne bismo danas 2015. govorili o korupciji, korupcija bi bila sasječena u korijenima. Ali ni Bajić, ni Cvitan ne žele kukurikati, kukuriknu samo po naputku. Institucije represije prekršitelje zakona štite kao ličke medvjede. Mozak radi to je institucija koju danas predstavljamo ovdje, ali ruka ne sluša. Ruka ona koja bi trebala izvršiti ono što smo našli. I ovdje se čitavo vrijeme govori da vijeća ne raspravljaju o tome što donosi državna revizija, ma kakva vijeća to su oni isti političari koji su prekršili pravila povezani, DORH je tu, mi imamo institucije represije koje trebaju djelovati, a ne oni isti političari, kakva Sabor. Ma kako je moguće da ministar koji diže dnevnice ne putuje i ne vraća dnevnice. Istoga trenutka premijer treba reći van iz Vlade, ti narušavaš ugled i dignitet Vlade koja predstavlja državu. Prema tome, premijer kad to dvaput prekrši i premijer treba otići, doviđenja, treba to. Međutim, mi smo svi postali blagonakloni prema tome, pa šta ima veze ako neko nije deset puta otputovao i onda na rate mu se daje da otplaćuje dnevnicu. Pa to je nešto nevjerojatno. Koja je to poruka građanima RH, koja je poruka onim ljudima koji vežu kraj s krajem da se tako ponašamo? Vlast kaže sve je dopušteno i tako dugo je opet ovaj dobar izvještaj revizije mrtvo slovo na papiru kao što su bili i oni prije. repliku. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić, revizija čestito radi svoj posao i ona prosljeđuje svoje izvješća određenim institucijama vi ste u pravu kad kažete da postoje u Hrvatskoj neki lički medvjedi, no ali vidljivo je da i ti lički medvjedi ponekad dolijaju pa se onda obračunaju pojedine institucije s njima. Pa prema tome, najgore je kad u Hrvatskoj pojedine institucije službe za političke obračune. E to je problem Hrvatske i to sigurno da treba izbjeći. No, gledajući spomenuli ste i bivšeg državnog odvjetnika, spomenuli ste neke koji možda nisu radili svoj posao ili su ažurno radili svoj posao ili su čekali da ih netko uvrsti u planove. Prema tome, ta Hrvatska i takvoj Hrvatskoj na koju će netko politički utjecati zato i gubimo povjerenje naših građana i zato nam građani i često ne vjeruju u pojedine institucije i kad se provode ankete onda su sramotni rezultati. upravo zbog takvih stvari, ali revizija radi svoj posao dobro, postoje neki koji rade na politički mig u ovoj državi, no to se još uvijek nije promijenilo. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Bubalo, vi ste govorili o DUUDI-u zapravo ste potvrdili ono što sam ja već niz puta u raspravi rekao da je to skraćenica države u državi. Dakle, evo nemamo izvješća revizije ali bit će ako Bog da. Ali također je i kolega Lesar govorio o CERP-u. To su dvije ustanove, dva ureda, dakle Centar za restrukturiranje i prodaju hrvatske imovine ili rasprodaju kako ja kažem, centar za rasprodaju hrvatske imovine imovine i za koju je država dala jamstvo od 600 milijuna kuna CERP-u prošloj godini. O tome je kolega Lesar nešto više. No, ono što sam ja htio posebno istaći da ovo izvješće je vrlo poučno, ne samo u smislu ovom gdje ima elemenata i kaznenih prijava i kaznenog postupka, nego li na stranici npr. 35. tablica broj 6 piše "Ostvareni prihodi i primici lokalnih jedinica za 2012. i 2013. I onda se tamo vidi da npr. grad Zagreb u 2013. je ostvario 7,5 milijardi kuna, upravo onoliko koliko sve županije a ima ih 20 i sve općine koje ih ima 428 u Hrvatskoj zajedno. Dakle sve županije i sve općine zajedno. To je vrlo pogotovo kada govorimo onim našim jezikom regionalizacije i preustroja državne administracije kada se vidi dakle da su prihodi, primici grada Zagreba jednaki koliki su primici i prihodi svih županija zajedno i 428 općina u Republici Hrvatskoj. upravo to što govorimo o demetropolizaciji i decentralizaciji države koja je neophodno potrebna. U tome je taj naš poučak o kojemu mi stalno ovdje govorimo. Eto hvala lijepa. Krešimir Bubalo, odgovor na repliku. da bude DUDI u planovima svake godine i da temeljito ih češljaju šta rade, ustvari šta ne rade. No isto tako gledajući proračun grada Zagreba, ja mogu reći iako dolazim iz Slavonije i Baranje kolega Boro kao i vi, nismo mi ljubomorni na grad Zagreb i neka grad Zagreb ima, no evidentno je upravo u toj godini 2012., 2013. da je rastao prihod 16,6% grada Zagreba. A kada vidite proračuna u Slavoniji i Baranji, oni su padali za otprilike u prosjeku 30%. I sada sa novim udarom poreza na dohodak ukidanje PPDS-a, znači prostor Slavonije i Baranje najviše je upravo po PPDS-u i tu je dobivao neku šansu i sa time se uskraćuje šansa. A iscrpljeni smo prema Europskim fondovima za učešće. Prema tome, odrezana su nam krila. Prema tome, mora se mijenjati i državna politika u odnosu na krajeve koji su slabije razvijeni a upravo je to Slavonija i Baranja. Nada Čavlović Smiljanec, replika. izostavili jeste jednu upravu …/Govornik se ne razumije./… u sastavu Ministarstva financija ali nema veze. Htjela bih samo reći da vjerujem da ćete se složiti samnom

kriminal ili ne znam nešto u tom smjeru. Osim toga, svaki nalaz države revizije završava u DORH-u to je rekao i gospodin glavni državni revizor. Ja sada smatram, zaista osjećam potrebu zbog ispale jedne, rekla bih za mene neugodne situacije, kada je rečeno da ja ustvari ne priznajem da Ured državne revizije zna svoj posao, međutim to nije tako. Htjela sam samo reći da je uvjetno mišljenje koje je dano za poreznu upravu za 2013. godinu dano je samo iz razloga što porezna uprava nije sklopila ugovor tijekom ne znam početkom prvog tromjesečja 2013. godine nego to je izvršeno tek u 6. mjesecu 2013. godine, znači to je bila opaska Ureda državne revizije. Ali porezna uprava sa poduzećem o kojem sam govorila, koje je u vlasništvu države, s kojim znači ima okvirne sporazume i radi 20 godina u sustavu održavanja …/Govornik se ne razumije./… sklopile ugovor u 6 mjesecu ali je postojao je okvirni sporazum gdje tvrtka znači se obavezuje pružati usluge poreznoj upravi. I tu porezna uprava kao institucija nije ništa izgubila niti je nešto narušeno nego čak štoviše za 30% je snižena cijena usluga i to je bio razlog zašto nije ugovor sklopljen, potpisan već u 1. mjesecu 2013. godine. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Pa evo ja bih se složio s vama da uvjetna mišljenja sva nemaju istu težinu i to je sigurno tako. Svaka općina, grad, županija, pa i recimo ministarstvo ima različite probleme i posebno je teško ako tijekom više godina netko ne otkloni nedostatak. No isto tako, evo ja čestitam vama što ste savjesno radili i što ste smanjili tu cijenu za 30% jer to je itekako važno upravo da svatko vodi brigu oko svake lipe. No isto tako ja ne znam da li je netko onda napisao mišljenje prema reviziji. Oni obično znaju uvažiti mišljenja i očitovanja koja stignu čini mi se u roku 15 dana jer i meni se to događalo tijekom revizija. Možda je evo tu učinjen propust, možda netko nije napisao mišljenje nakon toga ali u svakom slučaju to je za čestitati kada se je smanjila cijena u odnosu na prethodno razdoblje.

a ja sam došla 2005. preuzeli po jednoj kreditnoj liniji gdje je Ministarstvo poljoprivrede bilo partner sa županijama obavezu vraćanja određenog dijela tog kredita. A onda što se događa da 2008. i 2009. državna revizija koja je rađena u ministarstvu poljoprivrede uopće nije evidentirala taj poslovni događaj. Ta Ta potraživanja uopće ne postoje u Ministarstvu poljoprivrede. A reći ću primjer, Sisačko-moslavačka županija je imala 5 milijuna kuna, Virovitičko-podravska je imala 6 ili 7, Međimurska 10. I što se događa? Da bi prije 8 mjeseci napravljen bio sporazum da županije vrate taj iznos koji nije evidentiran u Ministarstvu poljoprivrede uopće da se dogodio, niti u Ministarstvu financija. Kako je moguće da se radi sporazum za nešto što se po financijskim dokumentima, pokazateljima uopće nije dogodilo? Krešimir Bubalo, odgovor na repliku. pa i ovo je bio problem. U Osječko-baranjskoj županiji jesmo to bili riješili, ali žao mi je što resorno ministarstvo nije odradilo svoj dio posla i upućivalo upravo tu obvezu ja bih rekao županijama, no bitno je da i revizija nije to uočila. No isto tako ja bih rekao da županije dobro funkcioniraju i obično vidite da većina županija dobiva bezuvjetno mišljenje. No isto tako želim reći da sam imao problem i sa resornim Ministarstvom poljoprivrede i sa Hrvatskom Vladom kad su u privatizaciji jednog poduzeća otpisali dug tom poduzeću, a prihod je bio od županije. I prošlo je 5-6 godina i prošle godine ministar Lalovac je morao 80 milijuna gotovo platit Osječko-baranjskoj županiji upravo zato što su otpisali taj prihod, a otprilike prihod je pola, a kamata je pola. E sad ja vas pitam što se to radilo u Ministarstvu poljoprivrede u svim ovim godinama i zašto ti poslovni događaji i takve stvari nisu sankcionirane puno ranije i nastala je ogromna šteta upravo Vladi Republike Hrvatske i to je ono što je problem za proračun i proračunske korisnike. svi mi danas u raspravi kad govorimo o brojčanim pokazateljima koliko je Državna revizija izdala uvjetnih ili bezuvjetnih rješenja nije pravo mjerilo stanja na terenu jer oni selektivno odrađuju reviziju pa postoji mogućnost da je u nekom periodu bilo više ili manje. Ali nije bit u samom uvjetnom mišljenju, ono je vrlo dobro, svi smo se složili da je Državna revizija dobro odradila svoj posao, ali samo uvjetno mišljenje kad govorimo da je ili neka jedinica lokalne samouprave ili neka institucija dobila uvjetno mišljenje u onom smislu što je to uvjetno mišljenje po točno tom predmetu. Dakle postoje neke stvari u nalazima Državne revizije koje je jednostavno nemoguće ispraviti u jednom kraćem godišnjem ili dvogodišnjem periodu. Govorim tu prvo o nesređenim zemljišnim knjigama. Spomenuli ste i groblja i domove kulture. Imamo situacije da se Državno odvjetništvo u nešto što je bilo vlasništvo jedinica lokalne samouprave potezom pera uknjižilo pa su oni postali vlasnik … jedinica lokalne samouprave i ova će imat uvjetno mišljenje, nije evidentirao tu imovinu. Spomenuli ste DUUDI i onih 2690 2690 pitanja koje su postavljeni zahtjevi s terena za dodjelom nekakvog zemljišta i stavljanjem njega u funkciju, a to se ne rješava onako kako bi mi to željeli. I onda na kraju ste rekli vrlo bitnu stvar, grč odlučivanja na terenu koje na čitavom teritoriju Republike Hrvatske se pojavilo svima onima koji donose odluke. Govorim o nekakvom kogentnom pravu koje govori ovako i nikako drukčije. Nikad se ne spominje nitko od čelnika neće preuzet na sebe odgovornost da donese nekakvo svrsishodno rješenje po načelu … naprosto iz straha, a ne samo njega nego i onih koji su njegovi najbliži suradnici, koji operativno te postupke moraju na terenu voditi. I onda se dovodimo u situaciju da, upravo onako kako je kolega Linić rekao ali i zbog krize da nam praktički zastaje sve. Više nemamo niti javnih nabava toliko, niti investicija, niti gradilišta. Hvala lijepo. Kolega Klariću, složit ću se s vama da je nemoguće ispraviti određene stvari i zato sam maloprije rekao kao župan imao sam bezuvjetna mišljenja, a kao gradonačelnik u Gradu Osijeku imao sam uvjetna i proći će još nekoliko godina sigurno dok se ne popeglaju neke stvari koje su stare 20-ak godina, a bitno je upravo da se vidi trud, da se vidi da netko želi neke stvari promijenit, pa i ono što sam maloprije govorio, da želi proknjižit groblja ili neke druge stvari. Ali šta zaustavlja investicije? Pa kad imate 1/100 u čestici gdje je DUUDI vlasnik tj. država i onda prođe nekoliko ja bih rekao godina dok ne riješite tu česticu, Europske unije ne mogu čekat. Prema tome, zato i jesam sugerirao da se ide upravo u DUUDI, a grč odlučivanja on je u svim institucijama Republike Hrvatske. Ljudi su u grču i zato imamo često da nas investitori zaobilaze, zato u Hrvatskoj nemamo baš puno kranova, a posebno mi po Slavoniji i Baranji. Nemamo prigodu vidjeti kran. Hvala. ne bavi se ničim, ako se bavi, bavi se marginalnim, a DORH se ne bavi niti time. Međutim, ja sam se javio zbog jedne vaše rečenice gdje ste rekli da za to što su neki u zatvoru kriva je i Državna kriva je i Državna revizija, za to što su neki na slobodi, drugi u zatvoru jasno ne može biti ni kriva ni odgovorna ni zaslužna Državna revizija, može biti samo DORH. A DORH naš ovako kako je koncipiran u pravilu djeluje na daljinski, u jednom savršeno odabranom tajmingu, o samo njima poznatim naprosto principima. Kriteriji kod ove revizije vidimo da su već pa ja ću reći 10-ak godina uvijek isti, ali kod DORH-a u pravilu su različiti. Jedan princip vrijedi za naše, drugi za vaše. Jedan princip vrijedi za ovu općinu, neki drugi za neku drugu općinu. Za ovaj grad, za drugi grad, za ovo komunalno poduzeće, za ono drugo komunalno poduzeće, za ovu Vladu, onu Vladu, za županiju jednu ovako, za onu drugu Ili njima je npr. sad u Zagrebu sporna zamjena zemljišta gdje se ipak mijenja kvadrat za kvadrat, a imamo županije gdje se za 1 kunu kupuje kvadrat, urbanizira, preprodaje za 300 eura i normalno nikome ništa. Nešto drugo bi trebalo ovdje učiniti, trebalo bi konačno početi rabiti ovaj Zakon o dohotku, uspoređivati imovinu dužnosnika i onih koji provode recimo određene postupke javne nabave javne nabave na početku i na kraju mandata. Mi se vidimo ovdje umjesto da se time bavimo, bavimo dnevnicama, ok, i to treba, ali još jedanput želim reći revizija djeluje u pravilu uvijek isto, a DORH od slučaja do slučaja i u pravilu različito. repliku. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Kajin, ne bih se složio da je Državna revizija kamilica. Oni rade svoj posao vrijedno, a postoje druge institucije a postoje druge institucije koje odrađuju svoj dio posla također. I ne bih rekao da Državna revizija samo grebe po površini, dapače uđu oni duboko ja bih rekao u svaki problem, u svakoj instituciji. I ako je ozbiljna institucija budu oni po tri, četiri mjeseca, dobro proanaliziraju sve. Prema tome, ne mogu se složiti sa vama da je to kamilica. No, vi ste rekli da su neki u zatvoru, a neki bi trebali bit. Pa svašta se događaj u RH, no evidentno je i tu bih se složio sa vama da se bira timing, no evidentno je i u Zagrebu da je Bandić meta. Ali ono što meni se uvijek postavlja pitanje u glavi. Vi ste malo prije govorili o zamjeni zemljišta. Napada se i proziva se Bandića, ali nitko ne spominje nikakve sudske vještake itd., ljude koji su potpisali prije nego što je donijelo odluku gradsko vijeće ili neka institucija netko je potpisao određena izvješća, netko je pripremio određene materijale, netko je sudski vještak i netko je za to dobro plaćen. Prema tome, mi u Hrvatskoj imamo problema sa nečim drugim, a to je procjena vrijednosti nekretnina, odudaranja od kataloške vrijednosti nekretnina, od Porezne uprave itd. itd. To su naši problemi sa kojima se suočavamo svakodnevno i zato danas u Hrvatskoj imamo upravo grč odlučivanja i danas se svatko boji potpisat bilo što i zato investitori stoje. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovana gospođo potpredsjednice, kolega Bubalo. Vi ste rekli da se u nekim firmama nešto izvršava što nije planirano i to ste uzeli kao loše. Ja ovdje dosta sam se naslušao u Saboru svega i svačega. Meni se čini da je narodu dosta i negativaca i pozitivaca, s tim da mi ovdje u Saboru nastojimo ostavit dojam pozitivaca, a eto s druge strane netko drugi je negativac. Narod očekuje ljude i garnituru koji će državu okrenit, u državi okrenit pilu naopako u smislu onoga što se sad događa. Narod očekuje ljude i garnituru koja će dovest investicije, koja će donijet radna mjesta, koja će donijet bolji život. To narod očekuje u danu današnjem. Jedan od bitnih razloga zašto je revizija pretrpana. Revizija radi dobro svoj posao. Kad dođe u bolnicu doma kopa do 7 koljena i do grobova. Ja ne znam kako bi oni to drukčije mogli raditi i napišu što su našli. Ja ih žalim da su zatrpani, žalim i DORH da je zatrpan, žalim i onu Komisiju javne nabavi da je zatrpana poslom kojim se ne bi trebala bavit. Zašto? Zato što Sabor ne donosi dobre zakone. Hoću reći, Zakon o javnoj nabavi je pun formalizama, nihilizama, trivijalnosti i svega onoga što ne bi trebala sadržavati. Da je on sigurno jedan od kočnica razvoja i blokade države u smislu investicija, radnih mjesta i svega. I blokira, za ništa opterećuje i reviziju i Državno odvjetništvo i tako. Na primjer da budem jasan. U bolnici morate …/Govornik se ne razumije./… to je kolega vama Bubalo, ima 500 vrsta osigurača i ventila. I vi morate predvidit za svaku od tih vrsta koliko će se pokvarit ventila. To je planiranje žešće nego u Sovjetskom Savezu za vrijeme Staljina.

Krešimir Bubalo, odgovor na repliku.

a neke se baš žele napravit negativcima. No, složio bih se sa vama u ovom dijelu da treba donijeti investicije, otvarati radna mjesta. No, želim reći kad su u pitanju bolnice i neki dan se raspravljalo ovdje o bolnicama i uvijek postoji jedna stavka kolega ako se želi ventil promijenit hitne intervencije kao što je i država intervenirala ove godine bila za poplave itd. No i sam sam bio član Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra u Osijeku do negdje 2005. dok me Sanader nije smijenio. I želim reći da znam otprilike kako funkcionira bolnički sustav, ne funkcionira lako, a i znam da ministar ne izvršava svoje obveze i da se kasni s plaćanjima. I kada pogledate dugove bolnica, kada vidite kako se ne izvršavaju obveze onda sigurno da smo zabrinuti i za zdravlje naših građana, ali i za sve ono što se događa u zdravstvu. No želim reći jednu stvar i evo jedan primjer. Vi imate primjer u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku četiri godine u planovima nabavka CT uređaja. A vi znate za dijagnostiku koliko je to važno, za regiju Slavoniju i Baranju da nemamo faktički dijagnostičkog aparata. I 4 godine se poništava jedan te isti natječaj. E onda ja postavljam danas pitanje ovdje pa zašto ne mijenjamo zakone? Zašto ne mijenjamo zakone, da četiri godine ljudi budu bez dijagnostike jer se radi po zakonu i četiri godine se ne nabavlja uređaj koji je važan, koji postoji u proračunu stavka da se može nabaviti. to su problemi sa kojima se suočavamo. Prema tome, ja bih se složio sa vama u dijelu kada govorimo o bolnicama da se mora na jedan drukčiji način pristupati tom problemu posebice kada govorimo o plaćanju, ali za hitne intervencije uvijek postoji stavka hitne intervencije da se može promijeniti ventil. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, cijenjeni kolega Krešimire. Volim sa vama razmijeniti par mišljenja jer ste radili i u regionalnoj i u lokalnoj samoupravi, a dakako ima ovdje i kolega i kolegica koji su to isto činili i ne vjerujem da nisu nailazili na probleme tijekom izvješća Državne revizije kad se tiče njihovih općina, gradova i županija. I volim kad raspravljam navesti primjera malo iz prakse da možda i Državna revizija u svom nalazu na terenu možda i promijenila određena izvješća da ne budu uvjetna. Ja sam kao čelnik regionalne samouprave imao dva puta za redom uvjetno mišljenje iz razloga jer nisam poduzeo sve mjere i radnje kako bih naplatio financijski dug koji pripada županijskom proračunu, a dužnik je jedna od općina u mojoj Brodsko-posavskoj županiji. Poduzeo sam dakako niz razgovora, jedino što nisam poduzeo nisam utužio tu općinu. Dug je bio između 4,5 i 5 milijuna kuna, velike su investicije bile u toj općini u njihovu njihovu industrijsku zonu, u to vrijeme preko 25 milijuna kuna. I dakako da ja nisam pod cijenu ostavke htio biti mrtvozornik, ona osoba, onaj župan koji će ugasiti tu općinu. I mislim da nije, ne prema meni nego prema Brodsko-posavskoj županiji, mislim da je bilo nepravedno dva puta za redom toj istoj županiji i tom županu izreći uvjetno mišljenje jer nisam sve radnje i predradnje poduzeo da naplatim dug koji pripada proračunu Brodsko-posavske županije. Hvala. Pa je kolega Šima nekad mora čovjek donositi teške političke odluke. No, kad ste na tom mjestu onda sigurno da promišljate da li ćete zbog troška koji nastane 50, 100 tisuća kuna imati rezultate? A često sam vidio da i kad potrošite novce idete s tužbom, idete sa naplatom, vidite da ćete potrošiti novce a nećete moći ništa naplatiti. Jer imali smo mi u Hrvatskoj mogućnost vidjeti kako ljudi otvaraju i zatvaraju poduzeća, kako se poduzeća gase i kad pokrenete određene i ovrhe i procedure nastanu troškovi, a vidite da ne možete naplatiti određene stvari. Nekad je teška politička odluka ako ste župan blokirati općinu, a posebno ako znate da i decentralizirana sredstva ne možete, posebice koja su namjenska, također preuzeti. Prema tome, to je teška politička odluka ali revizija respektira radnje koje ste poduzeli no uvijek očekuju i onu konačnu a to je ovrha, to je naplata sudskim putem. A ako ne može doći do nagodbe, a uvijek jedinice lokalne i regionalne uprave imaju mogućnost, da li su to neke nekretnine ili nešto drugo da se nagode ako nemaju sredstava na računu. Prema tome, obično revizija uvažava napore ali ako nešto nije provedeno do kraja moraju i oni napraviti mišljenje takvo kakvo je. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa eto dozvolite mi možda samo nekoliko riječi, ne klasičan odgovor ali ipak nekoliko razmišljanja u vezi s ovim stvarima koje su se sada iskristalizirale u ovoj raspravi. Pa evo prvo bih rekao nekoliko riječi što se tiče dakle podnošenja Državnog ureda za reviziju izvješća koja mi dostavljamo županijskim skupštinama, gradskim vijećima i općinskim vijećima. Naime, Državni ured za reviziju je svima to dostavio, svim dakle predstavničkim tijelima, a to ako oni to nisu stavili naša izvješća na svoje sjednice mi zaista na to ne možemo utjecati. Uglavnom svima koje smo radili smo to i dostavili. Što se tiče nalaza i preporuka. Državni ured za reviziju prati izvršenje naloga i preporuka i od 2014. godine mi tražimo od subjekata revidiranja koji su prihvatili te nalaze i preporuke da izrade jedan plan izvršenja naloga i preporuka s jasno utvrđenim aktivnostima, rokovima ali i ono što je novo i osobama koje su odgovorne za izvršenje toga plana. Nadalje, dozvolite mi da nešto kažem i o dakle planu rada Državnog ureda za reviziju i izradi plana rada pa mislim da će i uvaženi zastupnik Bubalo biti zadovoljan. Evo ovako, ja ću vam samo ukratko reći, treba pročitati Zakon o Državnom uredu za reviziju, ovo molim nemojte shvatiti kao kritiku ali zaista ga treba pročitati. Članak 12. Zakona o Državnom uredu za reviziju kaže da jedino Hrvatski sabor institucija koja može podnijeti zahtjev Državnom uredu za reviziju za obavljanje određene ili neke revizije, ali u tom zakonu isto tako kaže da glavni državni revizor je taj koji ocjenjuje da li je taj zahtjev opravdan ili ne i da ga stavlja u onaj godišnji plan. Što se tiče, vi ste spomenuli i obavljanje dakle revizije vezano za EU fondove. Ja sam već prije rekao da revizija učinkovitosti sustava upravljanja sredstvima iz EU fondova je upravo u tijeku i ona će biti gotova u svibnju mjesecu i sigurno u lipnju će biti ovdje na klupama

Državni ured za upravljanje državnom imovinom, je dakle u planu i njega ćemo raditi upravo ovih dana. Ali vas lijepo molim da ne bi bilo pogrešnih zaključaka naime Državni ured za reviziju plan radi u mjesecu rujnu za sljedeću godinu. Prema tome, to je dakle stavljeno prošle godine u 9. mjesecu u planu za ovu godinu. Dakle, da ne bi bilo pogrešnih zaključaka u smislu da je to naručena revizija. Hvala lijepa. lijepa. Pa ustvari nije replika, više je jedna konstatacija i pitanje. ako sam dobro shvatio revizija radi sukladno zakonu po programu koji se utvrđuje za rad i ne može znači doći u neku lokalnu recimo samoupravu ako je i pozove predstavničko tijelo. To je sad, sad dolazimo do onoga što sam maloprije govorio u replici gospodinu Liniću da ustvari bi trebalo vidjeti koje to tijelo državno može reagirati na pojedinu jedinicu lokale samouprave kada ona evidentno, nerealno planira svoj proračun i može dovesti do problema u funkcioniranju lokalne samouprave. Znači imamo jednu prazninu, jedan prostor koji ustvari dozvoljava i omogućava određene manipulacije i svjesni smo da će ih biti. biti. Revizija ne može, ona može konstatirati kad dođe u reviziju da je nešto napravljeno ali ponavljam Ministarstvo financija ima pogled na proračune lokalnih samouprava i stvarno mi nije jasno kako neki barem državni ured, Ured državne uprave u županiji ne bi trebao možda reagirati na neke proračune općina kada se dogodi da stvarno netko planira proračun koji je suludo planiran bez ikakvih evidentnih pravih pokazatelja da će biti realiziran, bez izvora prihoda napuhnut proračun. Kao što je to rekao sam maloprije jedna mala općina, općina Kalnik u Koprivničko-križevačkoj županiji gdje načelnik planira proračun 35 milijuna kune, prošle godine ga planirao s 9 milijuna i ostvario ga sa 3 milijuna. I sada ga planira 35, bez ikakvih pravih izvor. Kako to spriječiti, kako naći rješenje za to?

i da je napravljeno u okviru svojih nadležnosti, a da nije ulazilo u čitav niz problema koji iz ove problematike proizlaze. No, što god ljudi rade bilo pojedinci, bilo zajednice možemo konstatirati što sam već rekao može biti bolje od boljega. Tako i ovdje treba shvatiti primjedbe koje su iznesene kako bi Državna revizija davala adekvatne rezultate ovome visokome domu i ja smatram da je potrebno, a to ukazuje i današnja rasprava da Hrvatski sabor kao glavno tijelo ne samo zakonodavno, nego glavno tijelo u RH gdje su predstavnici naroda a nalazimo se u demokraciji, trebalo bi imati svoj dugoročni program razvoja i na tim bdjeti i po tom prosuđivati kad se donosi državni proračun kome se što daje i kako dotično povjerenstvo ili ministarstvo s tim raspolaže. Tu bi se onda izbjegle neke nelogičnosti do kojih sad dolaze ili volontarizam pojedinih predstavnika vlasti koji kapom i šakom državni novac dijele okolo ne vidjevši i ne uviđajući pogreške koje iz toga proizlaze. Ne bi se smjelo trošiti po ministarstvima što nije planirano i što nije od Sabora koji ima svoj program rada, plan rada dugoročni što nije u skladu toga programa. Naravno Naravno da državna imovina spada u nacionalno bogatstvo i da bi to trebalo srediti Hrvatska posjeduje i kako s tim što posjeduje raspolaže. Evidencija svega utrošenog mora biti i odgovornost prema Hrvatskom saboru kao glavnom nositelju programa razvoja Hrvatske kroz duže vrijeme. Jasno Hrvatska je bogat po bogatstvu dužnosnika, evo imao tri predsjednika, triju institucija koliko je to korisno za samu državu postavlja se ozbiljno pitanje, neki su za jednu opciju, drugi za drugu opciju, glavni akteri ni ne razgovaraju, pozivaju jedni druge na neke navodne dvoboje ili sučeljavanja. Ja ne vidim da je to dobro i Hrvatski sabor o tome bi trebao zauzeti svoj stav koji bi morao biti obvezatan za sve nositelje vlasti u Hrvatskoj. Osobno bi se zalagao da Sabor preuzme na sebe glavnu institucionalnu brigu o programu rada koji bi objedinjavao ono u čemu smo najtanji i da hrvatski predsjednik Sabora bude osoba koja bi bila birana od samih zastupnika a koji bi izašao sa svojim programom viđenja razvoja Hrvatske. U tom vidu nekako mi odgovara da bi Hrvatska bila koncipirana kao banovina, ne kažem u granicama u kojima je nekad bila, ali da Hrvatska bude banovina na čelu sa predsjednikom Sabora kao banom a da bude depolitizacija stranačke vlasti, da predsjednik stranke ujedno bude i mandatar Vlade jer onda teško ćemo izaći na kraj s problemima koji nam se svaki dan pojavljuju jer nepotizam, privilegiji na taj način se neće zaustaviti. Nastavak u ovoj diskusiji imati će kolega Kaijin, izvolite. Poštovana gospodo zastupnici, da, ovdje je riječ o reviziji 319 financijskih subjekata. Međutim, ja ću tu napraviti jednu usporedbu o čemu govori ova revizija izuzetno detaljno, država, odnosno lokalna samouprava. Ja i dalje mislim, ne da mislim nego sam u to uvjeren da se Hrvatska najbrže razvijala kada je s jedne strane bila optimalno teritorijalno ustrojena odnosno kada je bila najviše decentralizirana, to je bilo po Ustavu iz godine '74. Usuđujem se reći da su tada općine bile male konfederativne jedinice čak sa više prava, sa više ovlasti nego što imaju danas austrijski lenderi, talijanske regije sa specijalnim statutom ili Švicarski kantoni. Jasno da treba demistificirati i neistinu da lokalna samouprava uprihoduje 10%, a država 90%. To ne stoji ali bez obzira na sve Hrvatsku valja regionalizirati i radikalno decentralizirati. Nedavno su akademici, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ponudili teritorijalni ustroj Hrvatske u 5 regija, 17 regionalnih centara i 123 općine. Rukovodeći sa logikom da 30% općina nema 2000 žitelja a po njima je 5000 donja granica pružanja kakvih, takvih minimalnih usluga. Taj kriterij u Hrvatskoj rekli su ne zadovoljava 71% lokalne samouprave a 50% je ujedno na dotacijama iz proračuna. Taj ustroj nije daleko od potreba jer su mnoge te jedinice same sebi svrha no sigurno da između onog Ustava iz '74. i ovog teritorijalnog ustroja iz '93. treba odabrati jednu mjeru 6 do 8 regija i negdje oko 150 općina i to bi onda bilo optimalno. Normalno da Istru uvijek vidim kao regiju. U ovoj reviziji jasno se vidi da su prihodi državnog proračuna 2013. planirani u iznos od 113,4 milijardi kuna, rashodi 123,6 milijardi kuna a drugim rebalansom prihodi su iznosili 110,5 milijardi kuna, rashodi 126,2 milijarde kuna, deficit 16,2 milijarde kuna. Znači rashod je 126,2 milijarde kuna a s druge strane vidimo i detaljno i kako je izvršena revizija lokalnih proračuna. Uvjetno mišljenje ima Županija Istarska, bezuvjetno imaju samo tri županije, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka ali zanimljivije od toga je da je ukupno prihod svih lokalnih samouprava 23 milijarde 683 milijuna kuna. Rekoh prihod države bio je sa deficitom od 16 milijardi 126 milijardi kuna. E sada, usporediti državni proračun od 123,6 milijardi kuna i lokalne proračune od 123,7 milijardi kuna to je 19%. Znači oni koji govore o 10% da iznose lokalni proračun ne znaju o čemu govore kao što oni koji traže da se lokalni proračuni dignu na 20% zapravo niti se zalažu za decentralizaciju nego najobičnije iskazuje vlastito neznanje i politiziraju. Kako to izgleda već je netko rekao. Grad Zagreb je ostvario za 2013. rast indeks 16%, 7,5 milijardi kuna, županije 3,7 milijardi kuna, gradovi njih 127 8,8 milijardi kuna, općine 3,6 milijardi kuna, to je 23,6 milijardi kuna. Problem su jasno županije jer 3,7 milijardi kuna to su mrvice i one kao takve sa tim sredstvima ne mogu funkcionirati i njih valja osnažiti. Koliko je od tih 23,7 milijardi kuna ostvarila Županija Istarska to se vidi na strani 36, milijardu 600 ili lokalna Za plaće 334 milijuna kuna, za materijalne rashode ide 493 milijuna kuna, za rashode za nabavu nefinancijske imovine 276 milijuna kuna, izdaci za financijsku imovinu 84 milijuna kuna itd.. nas što je Županija Istarska pretekla, ili, pardon, što je Županiju Istarsku pretekla Primorsko-goranska županija kada je riječ o visini bruto državnog proizvoda. Ono što je izgledalo nemoguće pred 10, 5, 3 godine to se dogodilo. Grad Zagreb ima jedini bruto društveni proizvod u Republici Hrvatskoj iznad Europske unije. Primorsko-goranska županija ima bruto društveni proizvod od 98 tisuća

I ono što je još gore, Istra je 2012. u odnosu na 2011. sa 13 tisuća, pala na 12 tisuća 677 eura. I to je doista poziv na alarm. I što nam onda govori ta revizija? Da se iz proračuna godišnje spram Istre ne usmjerava za kapitalne investicije milijardu kuna bilo bi, mi bi rekli joh i kataloh, korupcija, pogodovanje, nepotizam, medijska kontrola bacila nas je dobrih 5 ili 10 godina unazad. Da država ne financira bolnicu sa 75%, ceste ove lokalne, Buzet, Poreč, nije bitno, Pula itd. 100%, odvodnju 100%, kampus 90% itd., ja ne znam što bi naprosto bilo, a dovoljno je spomenuti lani 150 milijuna eura jamstva plus 100 milijuna krajem, početkom ove godine plus 88 milijuna eura jamstva za ovu Uljanikovu platformu koju je Uljanik pogodio sa … za 99,1 milijun 99,1 milijun eura. Znači riječ je o platformi na vlastiti pogon koja se koristi kao podrška pri obavljanju raznih off shore radova, uključujući primjerice izradu konstrukcija, postavljanju vjetroelekrana itd., itd. Jasno, Istra je 2013. jedina uz Grad Zagreb, Primorsko-goransku županiju i čini mi se Zagrebačku županiju uplatila nešto više što je povukla. 2013. godine to je bilo točno 716 milijuna ali se povuklo odnosno ostalo u Istri 90% ostvarenih prihoda, a 10% je išlo prema državi. U Primorsko-goranskoj županiji to je negdje omjer 95% je ostalo dole, 5% je išlo prema državi kada imamo na umu penzije, kad imamo na umu penzije, kad Revizije su nam naprosto potrebne da bi jednostavno mogli demistificirati nečija ponašanja, a ono što mene sigurno najviše brine jeste upravo to da je zbog takvog teritorijalnog ustrojstva, takve centralizacije, Zagreb u prilici da po stanovniku ostvaruje prihod od 50589 kuna, troši 33000 kuna, znači u državni proračun oni uplaćuju razliku od 17,2 tisuće kuna, u Istri se ostvaruje prihod od 35965 kuna, po stanovniku troši 32140 kuna, u državni proračun odlazi 3,8 tisuća kuna, rekoh još nešto više uplaćuje Primorsko-goranska odnosno Zagrebačka županija. Ono što mene brine, investicije. 2012. u Istri iznose 2 milijarde 210 milijuna kuna. One su negdje gotovo 47,8% manje nego 2008. godine. Sve u svemu, podržat ćemo ovu reviziju i pridružit ćemo se ovim zaključcima ostalih klubova. (HDZ)** Štovana gospođo dopredsjednice. Kolega Grubišić, vi ste spominjali Banovinu i tako, a ne bih o tome, možemo poslije u kafiću, ali ste rekli da i ministarstva ne bi smjela potrošit ono što nije planirano, pa ću razjasnit, iskoristit ovu priliku, neću sad probit vrijeme, onu prethodnu misao, to više zbog revizije. Nije Bubalo u pravu kad kaže da se ima za hitne intervencije. Jest, bez Zakona o javnoj nabavi samo ako je bura ili potres stavila jedno stablo na vrata bolnice imate pravo naručit da to stablo odvezu, ne morate. Sve ostalo mora biti po Zakonu o javnoj nabavi. Dakle i te hitne intervencije, ali što Bubalo nije dobro razumio, te hitne intervencije moraju bit u skladu s planiranim i ako one nisu u skladu s planiranim vi dobijete uvjetno mišljenje kao ravnatelj bolnice. To znači ako planirate u svakoj stavki bolnice, recimo u ventilima za vodu ili osiguračima za struju, vi morate planiranu sumu, ako planirate da ste potrošili u svakoj toj stavci onda ne možete napravit proračun bolnice jer su vam rashodi veliki, a ne možete toliko prihode prikazati. E onda morate preskakat neke stavke, a reći da će se pokvarit u vodi, a ne u struji. I što vam se dogodi, pokvari vam se struja, a vi onda dobijete jer ste tu utrošili, dobivate uvjetno mišljenje. I onda ste krivac, ide vam to na DORH. To grubo rečeno, pojednostavljeno rečeno ne grubo, ovo je istina da je pojednostavljeno rečeno je ovako. Zašto država ne kaže recimo splitskoj bolnici treba 5 milijuna na razini godine, na godišnjoj razini 5 milijuna kuna za popravke i to ravnatelji i ravnateljstva imaju pravo potrošit gdje oni … da se nešto pokvari, ali opet po Zakonu o javnoj nabavi i gotova je stvar. Ovo je nepotrebno da on mora isplanirat, pa kako može netko isplanirat koliko će mu se ventila pokvarit i u kojem segmentu, kojih …. To su gluposti. Stjepan Milinković, replika na izlaganje Damira Kajina. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa nemam što u ovom dijelu glede revizije, dakle svaka čast i tu se nisam javio za repliku, ali me pri kraju vaše rasprave potaklo na razmišljanje ono kad ste počeli nabrajat koliko je uplaćeno, pa koliko je povučeno i tako redom. I sad bi mi mogli svi ovdje razmišljat na takav način. Ja dolazim iz sredine koja u energetskim potrebama plina najviše participira u Lijepoj našoj, najviše. Pa mi dajemo plina, a istovremeno nam je ukinuto glede eksploatacije ona renta, naknada za eksploataciju gotovo prepolovljena. i sad možemo svi razmišljat, ali vas ja želim reći u tom smislu ako razmišljate na taj način pa ću vam reći jednu, osvijestit ću vam jednu okolnost gdje ste povukli više možda nego što je trebalo, a to je baš u pitanju turizma. Pogledajte jedno pitanje po onoj raspodjeli turističke zajednice, u tom dijelu postoje … sredstva koja se županijskim turističkim zajednicama raspoređuju. I gledajte turistički nerazvijena Istra je dobila najviše, najviše, a moja ova razumijete kontinentalna koja nije ni u strategiji regionalno županije nije dobila gotovo mrvice. Onaj čuveni rovinjski festival o kom ste vi govorili neki dan kada je bilo o zloporabi droga itd., on je dobio najviše. Pa ja ne znam koji su to, ne znam kako se zove, ima neki naziv poseban, ali je dobio isto tako najviše. Dakle, isto postoje neke nelogičnosti koji su kriteriji, koje su okolnosti, na koji način ako ćemo na taj način razmišljati. Hvala lijepo. **Kajin, Damir (ID - DI)** Da, što se tiče ovih festivala …/Govornik se ne razumije./… itd. ovih hip hop festivala tu jasno niti treba dati općina, niti grad, niti županija, niti država i jednu kunu za taj tzv. narko turizam koji se razvija diljem naših obala. Ali ako želite priznati u turizmu Županija Istarska participira negdje sa 1/3 ukupnih prihoda, pa je i red možda da dobije kako bi razvijala tu djelatnost i u buduće možda nešto više od onih koji u tome ne participiraju niti jedan ili dva posto. Kad smo kod plina, da tu imamo mi isto u Istri jedan ogroman problem. Imamo recimo samo platforma Anamaria godišnje proizvede jednu trećinu plina koji se proizvede na tlu RH. Znači, nije bitno da li su teritorijalne vode ili je tlo. A vidite od svega toga jer je to udaljeno nekih tridesetak milija od Pula Istra nema niti jedne lipe što mislim da bi u buduće trebalo promijeniti. Točno je to da po stanovniku više u proračun daju no što se vraća. Jedino grad Zagreb po stanovniku 17,2 tisuće kuna, Županija Istarska koliko 3,8 tisuća kuna, Primorsko-goranska 2400 kuna i ova Zagrebačka županija taj prsten negdje oko 1000 i nešto kuna. Međutim, što želim kazati? U Istarskoj županiji se 2013. uprihodovalo 7,6 milijardi kuna. U Istri se potrošilo, odnosno vratilo 6,9 milijardi kuna, znači da je u državni proračun te godine više od onoga što se vratilo ili ostalo otišlo 716 milijuna

zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a kolegica Jadranka Kosor. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine glavni državni revizoru sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, željela bih podsjetiti i još jednom ja se često vraćam na izmjene Ustava 2010. koju smo donijeli konsenzusom, dakle zajedničkim dogovorom gdje smo morali ojačati neovisnost mnogih institucija u RH na naravno na naravno zahtjev i Europske komisije, odnosno Europske unije. To smo tada učinili jer su tražili i dodatno u Ustavu ojačavanje neovisnosti i samostalnosti Državne revizije. I to smo učinili i evo ovo su rezultati. Mislim da možemo biti i zadovoljni i ponosni, prije svega izborom ljudi koji rade ovaj odgovoran posao, a s druge strane moje je mišljenje nakon iščitavanja zaista podrobnog, ja sam si dala truda kao i većina vas pročitati naravno ne sve i ne sve u detalje zato što je taj materijal zaista više nego opsežan. Ali mislim da svatko tko se želi ozbiljno baviti politikom u RH i danas i sutra i u Hrvatskom saboru i dakako u hrvatskoj Vladi bi morao to izvješće ne jednom, nego svakodnevno čitati pojedine dijelove, crpiti podatke, crpiti iskustva i ono što je najvažnije pouke. I tako sasvim sigurno za nekoliko godina možemo biti zadovoljniji i trošenjem proračunskog novca, novca poreznih obveznika. Jer uvijek sam govorila svaka lipa proračunskog novca, svaka lipa poreznih obveznika je velika kao planina. I o svakoj toj lipi, svatko onaj tko odlučuje i donosi odluke o trošenju te lipe mora imati detaljno opravdanje. Dakle, 245 subjekata. Ja ću reći koji su evo u tom izvještajnom razdoblju rekla bih pročešljani samo, ja upotrebljavam namjerno tu riječ samo. 27,4 je dobilo bezuvjetno mišljenje. Mislim da kroz godine od kako postoji revizija i od kako postoji taj sustav i od kako naravno svi oni korisnici, dakle proračuna na različitim raznima moraju podlijegati toj vrsti kontrole, mislim da je to dobra riječ, morali bismo svjedočiti većem napretku. Ja mislim da moramo težiti tome da u sljedećim izvješćima taj postotak bude 50 ali i više, jer činjenica da oni koji su dobivali i koji dobivaju bezuvjetna mišljenja dokazuju da se to može. Dakle, nije bilo ovdje u raspravi govora kako su naši propisi komplicirani i kako imamo naravno na svakom zavoju neku zamku koja nas čeka da ne bismo mogli ispuniti ono što su zakonske obveze. Ali činjenica je da ima onih koji dobivaju bezuvjetna mišljenja govori da se to može. I sama sam nekoliko godina vodila jedno vrlo zahtjevno ministarstvo, dakle obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti i znam da smo se svakoga dana zapravo, zapravo svakog radnog dana pripremali za trenutak kad će u ministarstva ući revizija i kad će ući revizori. I svaki dan smo radili tako kao da je revizija već u ministarstvu i to mora biti glavno načelo i onda ništa nije tako komplicirano. A za sve one slučajeve koji su granični, kad čovjek ne zna što treba napraviti naravno postoje oni s kojima se može konzultirati. Dakle, samo dva ministarstva ističem to, dakle i to rada vrijedno ih je spomenuti, rada i regionalnog razvoja dobila su dva ta bezuvjetna mišljenja. To nije dobro, ja mislim da nakon svih godina otkako funkcionira ova institucija prevažna, samostalna i neovisna kao što je Državna revizija mi bismo morali dotaknuti trenutak kad će većina ako ne sva ministarstva imati bezuvjetna mišljenja. I sad što su najvažnije primjedbe koje ja vidim? Dakle, proračunski korisnici nisu realno planirali rashode. To je jedna od konstatacija Državne revizije. I tu zapravo vidim da je sve ono što smo evo protekle pa i u donošenju Proračuna za 2013. a ovo je predmet rada Državne revizije, odnosno ovog izvješća, govorili upravo to. Osobno sam za ovom govornicom upravo upozoravala u raspravi u proračunu u donošenju proračuna za ministarstva za 2013. da neki rashodi nisu dobro planirani. Spomenut ću ministarstvo recimo obrazovanja, to su bili rashodi za plaće, poslije se pokazalo Ministarstvo unutarnjih poslova, poslije se pokazalo tijekom godine da se naravno moralo ići u rebalanse. I nije jednostavno naći način na kraju godine, a uglavnom je to na kraju godine, recimo milijardu kuna samo za plaće. Nemoguće je da korisnici proračuna ne mogu realno primjerice isplanirati sredstva koja su nužna za isplatu plaća. To je nemoguće. To je čini mi se najjednostavnija računica. Znaš koliko imaš zaposlenih, znaš kakav je trend zapošljavanja, mogućeg zapošljavanja, znaš koja su sve davanja, što to ide sve uz temeljnu plaću i to se naravno onda izračuna. Postoji nešto drugo i to naravno nije od jučer, to je taj trend da se manje planira jer će se onda i tako ta sredstva i ti novci morati pronaći jel'. Pogotovo kad se govori o plaćama. Ovdje se može pronaći i podatak o predstečajnim nagodbama. Evo otpisana potraživanja to čini mi se dosada još baš nitko nije spominjao, više od 187 milijuna kuna. E sad nešto što je meni izazvalo posebnu pozornost, što se može pročitati u Izvješću Državne revizije jesu vanjski izvršitelji. To dovodim u kontekst sa ovom činjenicom da sredstva da sredstva za rashode nisu dobro planirana. A sad nalazimo u Izvješću Državne revizije konstataciju pojedini poslovi iz djelokruga proračunskih korisnika povjereni su vanjskim izvršiteljima umjesto zaposlenicima kojima je obavljanje navedenih poslova propisano uredbama o unutarnjem ustrojstvu. Ja dodajem tu nešto što revizija nije napisala, ali se to podrazumijeva, i za što su plaćeni. Dakle, ljudi koji su plaćeni odraditi određeni posao i za što su dobili plaće nisu to radili, ali su angažirani vanjski izvršitelji. I dalje se ovdje kaže, odnosno piše, osim ugovora o djelu zaključivani su i ugovori o autorskom djelu. U pojedinim slučajevima su isplaćivani autorski honorari na temelju pisanih zahtjeva i naloga odgovornih osoba, dakle voditelja projekata, bez prethodno zaključenih ugovora o autorskom djelu itd., itd. Dakle, nešto što je potpuno jednostavno, to je nešto i s druge strane nezamislivo, a govorim upravo o tome da postoje poslovi koji se jednostavno mogu planirati i koji su sami po sebi razumljivi a evo nalaz Državne revizije kaže da su neke poslove umjesto onih koji su za to dobivali plaću radili neki drugi kojima su opet isplaćivane naknade koje su morali priskrbiti tko? Porezni obveznici. Dalje se navodi, ovo moram pročitati jer ovo je bolje pročitati nego da prepričavam. Stanovi, stanovi se u pravilu, dakle državni stanovi, daju u najam na temelju ranije provedenih natječaja a ugovori o najmu su istekli prije više godina. S obzirom da nisu pravodobno poduzimane mjere naplate najamnina za dio potraživanja nastupila je zastara itd. Za bespravno useljene stanove nisu pokretani sudski postupci, a dio režijskih troškova bespravno useljenih stanova podmiruje tko? Proračunski korisnik. Tko? Poreznici obveznici. Dakle, to je nešto što u 2013. godini pa onda 2014. pa onda u 2015. jednostavno ne možemo i ne smijemo tolerirati. Mene sada tu naravno bi zanimalo koliki su to, nije dužnost Državne revizije, ali koliki su to sve iznosi evo samo sa ovih osnova plaćanja onih koji su radili izvana, plaćanja najamnina za koje su istekli ugovori itd., itd. Tu dame i gospodo curi novac. To je jedan od razloga zašto mi imamo problema i sa deficitom i sa javnim dugom. Već sam prije u raspravi spomenula ali još jednom bih evo ukazala tablicu koja govori o područjima u kojima su utvrđene nepravilnosti kod proračunskih korisnika i neizvršenih naloga prethodne revizije. Pokazuje se da gotovo nitko ne izvršava prethodne prethodne nalaze Državne revizije u ovih nekoliko proračunskih korisnika koji su ovdje navedeni. Pa to je zaprepašćujuće! Ako vam Državna revizija ukaže da ste radili loše u jednoj godini u nekom segmentu pa što ćete prvo napraviti? Pa to nećete tu grešku ponoviti, odnosno ispravit ćete tu grešku i to pod hitno svim snagama jer ste naravno skinuli jedan teret i jednu brigu Jer znate da će revizija prije ili kasnije ponovno pokucati na vrata. Ali nije to najvažnije što će revizija kucati na vrata nego je najvažnija odgovornost prema državi, odgovornost prema trošenju državnoga novca odnosno novca svake građanke i svakoga građanina. O dugu državnog proračuna, odnosno o javnom dugu ovdje u ovom izvješću zaista ima iscrpnih podataka, podataka koje bi svatko od nas morao definitivno definitivno i apsolutno naučiti napamet, znati u svako doba jer tu kad iščitavate te podatke i kad vidite kako je dug rasta od 2009. godine, dakle to je sve vrlo jasno ovdje pokazano, pa naravno pojačano u 2012., 2013. Razlozi su navedeni, već sam o njima govorila i brodogradilišta itd. ali ali to mora biti u fokusu svih politika dame i gospodo jer dug državnog proračuna krajem 2013. iznosio je više od 195 milijardi milijardi od toga dugoročne obveze više od 166 milijardi a kratkoročne više od 29 milijardi. Naravno od tada, od kraja 2013. do danas stvari su se još promijenili i još pogoršale. Dakle, svaka politika pogotovo u izbornoj godini morala bi o tome voditi računa i ovi podaci koje nam i ovdje detaljno obrazlaže Državna revizija su razlog zbog čega i zbog kojeg bi politika svaka i lijeva i desna, i gornja i donja, jer nas investitori, jer nas oni koji su nam davali kredite gledaju isključivo kao državu, kao jedinstvenu cjelinu a ne podijeljenu na stranke, ne podijeljenu na županije, gradove i općine. Morali bismo se ozbiljno oko toga zamisliti. I naravno da u svim ovim segmentima koje sam spominjala i ti vanjski izvršitelji, i ti stanovi koji su se tako iznajmljivali pa se nisu naplaćivali, naplaćivalo sve što se moralo naplaćivati itd. tu su lijepi korijeni korupcije i kriminala to je valjda svakome jasno. I još na kraju, jer vrijeme evo zaista leti, ja bih ukazala i na ono što je također revizija detektirala i na što je uprla prstom od čega sam već spomenula strategiju upravljanja javnim dugom koja nije donesena a morala je biti, još i svi oni dokumenti i uredbe koje navodi državna revizija. Dakle odredbom Zakona o proračunu utvrđeno je da će Vlada Republike Hrvatske uredbom propisati metodologiju pripreme, ocjene, izvedbe i investicijskih projekata. Uredba nije donesena, rok je bio lipanj 2013. Ruku na srce i potpuno naravno iskreno govoreći i pošteno ima tu i nekih uredaba koje su trebale biti donesene i prije toga, i u vrijeme prošle Vlade, prema tome podaci koje možemo čitati danima i analizirati danima pokazuju da ima jako, jako puno posla a ja još jedanput zahvaljujem svim djelatnicima i čelništvu Državne revizije na jednom zaista sustavnom, ozbiljnom i stručnom poslu.

vašu raspravu u najvećoj mjeri i ovi problemi na koje ste ukazali posebno kad je riječ o vanjskim izvršiteljima, o zastari potraživanja, možda bi još dodao i točku najma i kupoprodaje nekretnina što u državnom vlasništvu, što u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave kao sigurno jedna od kritičnih točaka različitih nezdravih a po državni proračun i hrvatske građane svakako štetnih interakcija koje su u ovoj državi događaju na raznim razinama već desetljećima. Vi ste bili i jeste državna dužnosnica i na svim dužnostima unutar praktički državnog aparata od najviših do sada saborskog zastupnika i vidjeli ste kako i koliko ste sa plaćom koju imate, koja je relativno pristojna uštedjeli, koliko ste mogli zaraditi i isto tako ste zasigurno imali bezbroj primjera i više nego ja vidjeti službenika na puno nižim razinama sa puno nižim prihodima za koje je bilo evidentno da imaju puno više nego što su ikada i na bilo koji način mogli zaraditi a da im to nije ostavio nikakav bogati stric iz Amerike, i da se radi u ovoj državi sigurno o tisućama ljudi i nemojmo se tu zavaravati i nemojmo pred time žmiriti. I da će prije ili kasnije, dakle da to nisu ljudi koji su na najvišim točkama državne politike, ali da su to ljudi koji su stabilno u drugom, trećem, četvrtom i petom redu državne, javne i lokalne uprave i kojima se mi nikada nismo zapravo ozbiljno pozabavili a koji su vrlo često nositelji rekao bih ključni oslonci različitih ovakvih vrsta ugovora i odnosa koji se u ministarstvima i u lokalnoj samoupravi uspostavljaju i traju već puno godina. I sigurno da Državna revizija može u određenoj mjeri pomoći da se ovakve pojave barem bolje razotkriju i prikažu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Jadranka Kosor odgovor na repliku. Naravno slažem se. Prije svega zakoni su isti za sve i zakoni moraju biti isti za sve. A ovo izvješće pokazuje, a i vi ste to naznačili spominjanjem recimo i nekretnina i cijelog tog segmenta koji još kao da nismo svjesni da je naš, da pripada nama i da time moramo upravljati sustavno i vrlo ozbiljno i vrlo odgovorno, i da tu leže ti resursi koje mi nismo iskoristili i koje moramo iskoristiti. Dakle,puno posla, ali i što se tiče spomenuli ste i službenike, mislim da tu isto bez neka zaista prave reforme u smislu da oni koji rade, i koji odlično rade, koji su stručni, koji će uvijek npr. ministru, kad govorimo o ministarstvu biti na usluzi i moći dati pravi odgovor na pitanje jel treba ovako ili onako, da mogu biti odlično plaćeni, a da oni koji ne rade, koji opstruiraju ili kojima se uzastopno utvrđuju greške nad greškama koje onda mogu dovesti do jednog lanca koji završi zaista u kaznenim djelima da onda oni mogu, da se njima onda može zahvaliti i reći da si posao pronađu negdje drugdje. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo, citiram, kaže također su isplaćivani, dakle honorari za poslove koji po svojoj prirodi nisu autorska djela kao što su korekture, lekture i uređivanje tekstova. To je samo jedan od onih stvari koje ovdje pišu i gdje pare kao što vi kažete cure samo tako iz državne blagajne. To je jedno. Dakle ugovori o djelu, zatim za autorska prava itd. su mjesta, to je postala navika već u državnoj administraciji pa i u jedinicama lokalne samouprave. Dakle takvo naručivanje voditelja određenih službi ili ministarstava je postala uobičajena praksa već, uobičajena praksa da novce izbijamo sami sebi zapravo iz. Ali zapravo ne, radi se o tome da je država, tj domovina postala imovina nekome. kome, s kime se sklapa, to je pitanje pravo. Drugo. Rekli ste da pojedina ministarstva nisu znala izračunati opseg plaća za pojedinu godinu. Pa ste imali primjer da je ministarstvo, spomenuli ste Ministarstvo školstva da je određene troškove koje je trebalo isplatiti po kolektivnom ugovoru i koje su potpisane prebacivani u sljedeću godinu, što je zapravo prijevara, podvala zapravo. Dakle da ne uđu troškovi u onu godinu za koju su planirani onda to prebacite dio u sljedeću godinu. I tako iz godine u godinu. Upravo tako. Znamo za bivšeg ministra ali ali nećemo sada imenovati nikoga posebno ali na kraju ćemo morati podnijeti svi skupa račune za takve stvari. I još nešto, možda niste spomenuli ali sasvim sigurno ste vidjeli da je bez primjene propisanih postupaka javne nabave nabavljeno je robe, radova i usluga u vrijednosti od 21,5 milijun kuna. To se govori o nabavi u državnoj službi ne u jedinicama lokalne samouprave, samo u državnoj administraciji 21,5 milijun kuna javne nabave bez natječaja

formulirano ono što je problem upravo ovdje u nalazu državne revizije. A u svemu tome što smo nabrojali i vi i ja postoji nešto što se zove Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji se doduše evo u mandatu ove Vlade i mijenjao ali onako kako je izvorno zamišljen ja mislim da je apsolutno potpora ideji da svaki sljedeći nalaz državne revizije bude što bolji. Što znači ako ne možeš upravljati sredstvima, ako ne znaš planirati prihode ne znaš planirati rashode onda ne možeš biti ministar kada govorimo o ministarstvima. A ne da ti se na kraju godine iskaže manjak od 500, 600, 700 milijuna za plaće, već sam to rekla, to je najjednostavnije, to zaista svatko od nas može i zna računati. problemima o kojima govorimo, pogotovo o tome da se razne strategije, planovi daju raditi izvan nekom, naravno leži, u tom grmu leži i lijepi mali korupcijski zeko. On može iskočiti a ne mora ali treba biti oprezan. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovana gospođo Kosor, slažem se sa vašom raspravom, no htio bih dodati samo još jednu stvar da kakav će nalaz državne revizije biti ja mislim da prije svega ovisi o čelnom čovjeku institucije u kojoj se vrši revizija. Dakle koliko on inzistira od svojih suradnika da se dosljedno poštuju zakonski propisi, koliko on ima rekao bih razvijen stupanj odgovornosti o trošenju novaca poreznih obveznika o tome ovisi kakvi će biti rezultati revizije. Dakle ne o državnoj reviziji nego o čelnom čovjeku institucije u kojoj se vrši revizija. Nažalost nemaju svi čelni ljudi isti stupanj razvijenosti te odgovornosti prema trošenju proračunskih sredstava. I to se može i vidjeti ako analiziramo malo podrobnije ovo izvješće pa ga povežemo sa imenima i prezimenima. gradove, županije, pa i ministarstva tako kojima su iz godine u godinu ta izvješća bezuvjetna. A isto tako imate ministarstva, gradove, općine, županije gdje su ta izvješća iz godine u godinu I to me zaista čudi da se ništa ne poduzima da bi se iz uvjetnoga je li tako mišljenja dobilo bezuvjetno mišljenje. Dakle nalazi državne revizije se u biti ne provode pa imamo iz godine u godinu isto stanje ili situaciju. Hvala lijepa. odlično surađivali u ministarstvu koje sam vodila, vi ste bili državni tajnik i zaista je to bila besprijekorna suradnja u kojoj se najviše vodilo računa upravo o tome kako smo planirali, za što smo planirali. I s obzirom da je to bio relativno veliki proračun da se svaka kuna, svaka lipa namjenski potroši. I slažem se da, trebalo bi zapravo bi zapravo uvesti možda i neku zakonsku obvezu, iako ona ponavljam postoji u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti ali malo tko za to više mari. Da netko kome se recimo 2 godine uzastopce ponovi uvjetno mišljenje sa bitnim problemima koje je uočila državna revizija da taj posao više ne može raditi. Ali to je stvar političke volje, političke odluke i još ćemo se načekati da se to zaista dogodi. Hvala. Nikola (Nezavisni)** Hvala gospođo potpredsjednice. Čuli smo ovdje gospođo Kosor par puta popis ministarstava i drugih korisnika državnog proračuna koji dobivaju uvjetna ili negativna mišljenja zato što griješe na istoj stvari. Čuli smo i primjere, vi ste ih iznijeli, eklatantnog kriminala jer to jest kriminal, isplata autorskog honorara bez autorskog ugovora, bespravno useljen stan koga država plaća i tome Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Jadranka Kosor. Pa naravno, bit će važno da predložimo prave zaključke, bit će važno da se ti zaključci prihvate, a ono što bi bilo još važnije da se ti zaključci zaista ispoštuju i da se provedu, a to se nažalost u Hrvatskoj ne događa tako često, bez obzira o tome što Sabor rekao i što Sabor mislio o tome. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Ada Damjanac. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi glavni državni revizoru sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je vrlo iscrpno izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2014. godinu. Kao što smo vidjeli iz podataka, Državni ured za reviziju ustrojen je prije 20 godina odnosno 1994. godine, a ustrojen je sada kao središnji ured sa 20 područnih ureda, sa 281 zaposlenom osobom, od čega 211 ovlaštenih revizora, 20 pomoćnih revizora. Čak 235 zaposlenika ima visoku stručnu spremu što znači da i stručno i odgovorno obavljaju svoj posao, uz to da napomenem da ima i 79% zaposlenika žena. Početkom svake godine Državni ured za reviziju pripremi plan i program po kojem radi tijekom te godine. Važno je napomenuti da se revizija provodi prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, međunarodnim standardima i pravilima struke te drugim propisima koji uređuju javne financije. Tako je u 2014. godini Državni ured za reviziju obavio 319 revizija od čega 245 financijskih revizija i 74 revizije učinkovitosti. Čuli smo i da i financijskom revizijom u 2014. godini, a odnosi se na poslovanje iz 2013. godine, obuhvaćen državni proračun, 18 proračunskih korisnika rekla bih gotovo sva ministarstva, Porezna uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 111 jedinica lokalne samouprave i to 16 županija, 45 gradova, 49 općina i Grad Zagreb te 9 drugih subjekata kao što su Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Institut za poljoprivredu i turizam, Hrvatska gospodarska komora i još neki drugi. Revizijom je u 2014. godini obuhvaćeno i 68 turističkih zajednica, Institut za turizam i to prvi put jer prije turističke zajednice nisu bile pod nadzorom revizije, 29 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika, 2 članak predstavničkih tijela lokalnih jedinica, učinjene su 22 revizije učinkovitosti gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, 21 revizija učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona, 20 revizija učinkovitosti trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave što je vrlo važno, 10 revizija sustava učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i jedna revizija učinkovitosti očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanja nacionalnim parkovima. Kad gledamo izvješće o reviziji državnog proračuna, korisnika državnog proračuna i ostalih subjekata, vidimo da se revizijom kontroliralo planiranje prihoda i rashoda, računovodstveno poslovanje i financijsko izvještavanje, prihodi i rashodi, potraživanja, javna nabava, imovina, a kod državnog proračuna dana državna jamstva i dug državnog proračuna. Znakovito je da od 245 financijskih revizija Državni ured za reviziju izrekao je 67 bezuvjetnih mišljenja, 174 uvjetna mišljenja i 4 nepovoljna mišljenja i tu se mogu složit s ostalima da uvjetna mišljenja nisu sva jednaka i nemaju sva jednaku težinu. Tijekom revizijskog nadzora u 2014. godini Državni ured za reviziju dao je 1919 naloga i preporuka, što je povećanje u odnosu na 2013,godinu za 538 naloga ili gotovo 40% više naloga i mišljenja. ured za reviziju kontrolira izvršavanje naloga i preporuka danih u revizijama prethodne godine. Tako je revizijom utvrđeno da iz prethodne godine od 1381 naloga i preporuka nije ispravljeno njih čak 459 što je eto malo i zabrinjavajuće i trebalo bi na tome malo više poraditi. Uz redovnu reviziju provjerena su i 102 financijska izvješća izvanparlamentarnih političkih stranaka i 665 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica kojima je istekao mandat tijekom 2013. godine. Koliki je rad i trud uložen u rad za Državnu reviziju govore i podaci da od 2010. do 2014. godine revizijom je obuhvaćeno i izdano 1933 mišljenja neovisno uvjetna, bezuvjetna ili itd. A bilo da se radi o državnom proračunu, korisnicima državnog proračuna, jedinica lokalne samouprave, županijama, gradovima, općinama, političkim strankama ili drugim subjektima revizije. Sa posebnim zadovoljstvom ovdje ću istaknuti svoje mišljenje da se Državni ured ono što sam prije spomenula počeo baviti revizijom turističkih zajednica ili bolje rečeno vršiti nadzor revizije, ali i sportskih klubova i udruga. Ipak kod svih njih treba nadzirati rad i trošenje našeg novca i javnog novca, odnosno novca naših građana ili poreznih obveznika. Neću ulaziti u analizu nepravilnosti subjekata obuhvaćenih revizijom jer je to predmet druge rasprave, ali najveća primjedba barem što se tiče jedinica lokalne samouprave je netočno iskazivanje vrijednosti imovine koju posjeduju jedinice lokalne samouprave i tu se vjerujem kolege će se složiti, čelnici lokalnih samouprava imamo mi jedan problem, a to je da moramo od vještaka tražiti vrijednost te imovine i ta vrijednost, dakle plaćamo je, iz proračuna se troše značajna sredstva i ta vrijednost se uknjižuje u poslovne knjige. Međutim, zbog tržišta nekretnina već iduće godine ili za dvije godine ti podaci nisu dobri, pa bi možda trebalo razmišljati u tom smislu da se napravi registar nekretnina i nekakva procjena vrijednosti koja će nama olakšati i smanjiti troškove kako bi onda to bilo i kvalitetnije. I to je jedan od načina na koji će se sigurno ispraviti te nepravilnosti na koje se upravo odnose uvjetna mišljenja. Uz obavljanje redovitih revizija Državni ured za reviziju obavlja i poslove suradnje sa pravosuđem i drugim državnim tijelima, te poslove međunarodne suradnje što znamo i iz izvješća da su i zbog upravo izvješća podnesene i neke kaznene prijave itd. Što se tiče međunarodne suradnje cilj je svakako ujednačavanje metodologije rada s međunarodnim standardima i valja reći da je Državni ured za reviziju član Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija INTOSAI i njene regionalne organizacije EUROSAI, te kao takav sudjeluje i surađuje sa drugim revizijskim institucijama. Državni ured za reviziju ima i svoj strateški plan ureda sa jasnim ciljevima ureda koji se odnose na usklađivanje metodologije i načina rada sa ISAI standardima, unapređivanje kontrole kvalitete, unapređivanje kriterija i načina ocjene rada ureda, jačanje institucionalnog okvira i jačanje kapaciteta a sve u svrhu povećanja učinkovitosti i djelotvornosti subjekata koji upravljaju javnom imovinom, transparentnom i odgovornom upravljanju proračunskim sredstvima i javnim sredstvima. Posebno je pohvalno da se povećava broj bezuvjetnih mišljenja u jedinicama lokalne samouprave što će doprinijeti razbijanju teze da su svi čelnici u jedinicama lokalne samouprave načelnici, gradonačelnici, lokalni šerifi, a tome vjerojatno i pridonosi Zakon o fiskalnoj odgovornosti, tako da se te nepravilnosti i smanjuju u jedinicama lokalne samouprave. Zbog vrlo zahtjevnog i opsežno obavljenog posla i ovog iscrpnog izvješća klub SDP-a će podržati ovo Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2014. godinu. Ja vam osobno čestitam na obavljenom poslu i želim vam puno uspjeha u radu i puno bezuvjetnih mišljenja i da budemo u duhu, u žargonu revizije. Ja bih rekla da na ovo izvješće možemo vam dati bezuvjetno mišljenje. Hvala lijepa. Nikola Vuljanić, replika. Ja sam vas izgleda zakinula da nije bilo, vrijeme nije bilo mjereno od početka. znamo što ne valja. A zašto se to ne ispravlja? Pa zato jer ne mora. Iza konstatacije da ne valja ne slijedi ništa. Ne znam koliko 7, 8 puta sam ovdje raspravljao o Izvješću Državne revizije i svaki put smo ustanovili da Državna revizija ozbiljno radi svoj posao, ustanovili što ne valja i tu stvari stanu. propis mora imati mrkvu i batinu. Državna revizija u arsenalu svog oružja ima mrkvu. Pohvali da je bezuvjetno mišljenje, ali nema batinu, nema batinu. Imamo batinu koja bi trebala nakon Državne revizije proslijediti i ta batina se zove Državno odvjetništvo. Ono ne radi. Ova diskusija, bez diskusije u Državnom odvjetništvu nema puno smisla. Ustanovit ćemo da je čovjek osnovao partiju i preko svog privatnog računa funkcionira u toj partiji. Ako Državno odvjetništvo oko toga niš' ne napravi građani će ga opet izabrati, preksutra ćemo se čuditi.

Zahvaljujem se poštovana potpredsjednice. Kolega Vuljaniću, ponekad je vrlo važno uspostaviti dijagnozu. Znate, kad dođete kod liječnika onda je bitno da vam utvrdi dijagnozu od čega bolujete, pa da vas može liječiti. Pa ja smatram da je evo Državna revizija upravo taj specijalista koji utvrđuje dijagnozu, a meni kao čelniku jedinice lokalne samouprave kad dobim reviziju vjerujem da itekako mi nije svejedno ako sam dobila uvjetno mišljenje i da itekako razmišljam kako da to čim prije ispravim. A osim toga svi smo već ovdje napomenuli i državni revizor je napomenuo sva izvješća najprije dolaze na predstavnička tijela koja se odrađuju, čitaju, analiziraju, usvajaju ali isto tako sva izvješća idu na Državno odvjetništvo i zato i jesu pokrenute rekla sam kaznene prijave, istrage, istraživanja itd. Prema tome, mislim od dijagnoze do izlječenja sigurno je dugi put ali na kraju ipak pacijent preživi. Želimo da imamo zdravu Hrvatsku, zdrave jedinice lokalne samouprave bez korupcije, bez mita i da imamo zdravo društvo. Hvala lijepa. Nastavit ćemo u 15,00 sati. Prvi na redu je klub HDZ-a i kolega Goran Marić.